Hvala.

sredstva za prskanje. Kolega Hrvoje Zekanović, ispred Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića. Izvolite.

Zahvaljujem i vama i sada prelazimo na prvu točku dnevnog reda, a to je: - Konačni prijedlog zakona o dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 881. Kolega Vucelić izvolite. **Vucelić,

uključen/… **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Vucelić, još jednom ponavljam, ovo nema veze s točkom dnevnog reda, zloupotrebljavate Poslovnik, vratite se na točku dnevnog reda ili ću vam oduzeti riječ, izvolite. **Vucelić, Damjan

Kolega Vucelić, oduzimam vam riječ, izvolite sjesti i nećete dobiti stanku. Molim vas kolegice i kolege da se držimo Poslovnika, nemojte zloupotrebljavati ovu situaciju, držimo se reda.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 Molio bih sada predstavnika predlagatelja da da dodatno obrazloženje, s nama je poštovani Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani saborski zastupnici, ovim prijedlogom zakona dopunjuje se Zakon o elektroničkim komunikacijama člankom 104a. kako bi se iznimno dopustila obrada podataka po lokaciji bez predmetnih podataka u cilju zaštite nacionalne ili javne sigurnosti i to u precizno i jasno određenim slučajevima kada je Vlada RH proglasila prirodnu nepogodu ili katastrofu ili kada je ministar nadležan za zdravstvo proglasio epidemiju zarazne bolesti ili opasnost od epidemije zarazne bolesti u skladu s posebnim propisima, a pri čemu se zdravlje i životi građani bez obrade tih podataka ne bi mogli učinkovito zaštititi. Predviđena dodatna iznimna od opće zabrane obrade podataka o lokaciji bez prometnih podataka ograničena je na usko, jasno i precizno definirane situacije koje predstoje isključivo u skladu s posebnim propisima. I to samo kada se zdravlje i životi građana ne bi mogli učinkovito zaštiti na neki drugi način. Tako propisana dodatna iznimka u prijedlogu zakona udovoljava zahtjevu da ograničenja pojedinih osobnih prava moraju biti propisana normom zakonske razine te da se mogu propisati samo iznimno i ako su ona nužna radi zaštite sloboda i prava drugih ljudi te radi zaštite javnog zdravlja. Prijedlog zakona udovoljava i kriteriju razmjernosti jer se ocjenjuje da je obrada podataka koju označavaju samo zemljopisni položaji terminalne opreme korisnika javno dostupne elektroničke komunikacijske usluge bez prometnih podataka dakle bez bilo kakvih podataka o sadržaju komunikacije koja se prenosi elektroničnom komunikacijskom mrežom ili količini prenesenih podataka ili u svrhu obračuna i naplate troškova i sl. razmjerna potrebi zaštite zdravlja i života građana. To se osobito odnosi na situacije poput ove uzrokovane epidemijom bolesti Covid-19 kad je ugroza dosegnula takvu razinu da je ministar nadležan za zdravstvo proglasio epidemiju zarazne bolesti. Primjenom ove mjere omogućilo bi se primjerice nadzor možebitnog kršenja obveze samoizolacije zbog sumnje na zarazu ili zbog dokazane zaraze budući da su pokretne mreže u mogućnosti locirati mobilni uređaj s razmjerno velikom točnošću osobito u gradovima gdje je veća gustoća baznih postaja pokretne mreže. Na ovakav način moguće se pratiti na kojem se mjestu korisnik kreće odnosno koja mjesta posjećuje ali se neće i ne može pratiti koje podatke upotrebljava na internetu niti s kim razgovara ili razmjenjuje sms poruke. Treba naglasiti da se obrada navedenih podataka automatski već provodi u svrhu lociranja korisnika u slučaju poziva na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 te na druge pozivne brojeve hitnih službi u RH. Nadalje, ovaj prijedlog zakona u skladu je i s odredbama opće uredbe o zaštiti podataka prema kojoj bi se obrada osobnih podataka trebala također smatrati zakonitom ako je potrebna za zaštitu interesa koji je neophodan za očuvanje života ispitanika ili druge fizičke osobe. Neke vrste obrade mogu poslužiti za važne potrebe javnog interesa i životno važne interesne, interese ispitanika kao npr. ako je obrada potrebna u humanitarne svrhe, među ostalim za praćenje epidemija i njihovog širenja ili u humanitarnim krizama, posebno u slučajevima prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskom djelatnošću. Donošenje ovog zakona dio je mjera kojima se nastoji omogućiti žurno i adekvatno postupanje svih nadležnih tijela u novonastalim posebnim okolnostima proglašene epidemije bolesti Covid-19, a u cilju zaštite života i zdravlja ljudi. Budući da ove posebne okolnosti zahtijevaju brzo postupanje predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku. Zahvaljujem. Imamo 13 replika. E sad ovako, hoćemo li ići na to da se replike snimaju, onda se mora dolaziti ovdje? Dobro Dobro ili s mjesta. Mislim da nam je bolje, ajmo krenuti s mjesta s replikama, mi se čujemo, pa ćemo zamoliti službe da postave jedan jači možda mikrofon sa strane koji bi onda registrirao to da mogu naše službe koje vode zapisnik. Što, što? Ne, ne, ali imamo ovaj mikrofon pa nek nosi od čovjeka do čovjeka. Može tako? Da, da pa to sam mislio. Ne, ne, Ne, ne, ne, nego na udaljenosti nek bude, nek bude na udaljenosti od metra, na udaljenosti od metra pa nemojte biti blizu. Jel može služba tehnička, jel to u redu? A isto vam je ljudi ako dolazite i ovdje. ajde onda priđite radije ovdje. Dobro, s tim da bi molio, samo malo još jedna intervencija sad to vidim, dakle jedan stolac ovdje za predstavnika Vlade,

… oprosti ali napravi tri koraka više. Nemamo dva mikrofona nego ćete svi tamo ići govoriti, a stolac ovdje za predsjednika Vlade da ne morate svaki put dolazit nego da tu sjedite. Izvolite kolega Grbin. **Grbin,

zalazi toliko u ustavom zajamčena prava čovjeka i građanina da ako ćemo ju donijeti na ovaj način, a ako ćemo ju donijeti na ovaj način ona mora biti donijeta u skladu sa čl. 17. Ustava RH koji predviđa izvanredne ovlasti Sabora u slučaju ovakvih stanja, ustvari i onih stanja koje ste sami naveli u prijedlogu zakona. To istovremeno znači da ovu mjeru ako ju nećemo mijenjati moramo donijeti dvotrećinskom većinom. Poštovane kolegice i kolege, praćenje kuda se kreću građanke i građani RH je ograničavanje njihovih prava. Ta prava možda možemo ograničiti i trebamo ograničiti jer je potreba takva, ali onda to moramo učiniti u skladu sa Ustavom RH koju je ovakvu situaciju predvidio. Hvala. **Jandroković,

Ovu mjeru koju predlažete ona se isključivo odnosi kao represivna mjera odnosno mjera koja bi trebala polučiti rezultat nekakav u tom smjeru za nadzor građana. Ona je toliko neracionalna da jednostavno ne može biti ni prihvatljiva. Neracionalna je samo iz čiste situacije, ako netko želi kršiti bilo šta on će ostaviti svoj mobitel doma. Pa nije valjda da očekujemo od nekoga tko će svjesno kršiti nešto što je propisano da će sa sobom nositi mobitel, a zna da je ovaj zakon na snazi. Znači toliko je neracionalno da jednostavno čak ovaj argument koji je puno jači u smislu što ulazi u slobode pojedinca ne treba uopće ni razmatrati jer ovo je neracionalna mjera. Molim vas uvažite to. Ima drugih tehničkih rješenja koje mogu i trebaju rješavati takve probleme. To su elektronske narukvice itd. u tom smjeru treba ići. A ovo je mislim toliko nelogično da ne mogu jednostavno shvatiti. u svakom slučaju ono što za prvi korak možemo napraviti. Normalno da postoje i druge mjere, imali smo primjer Južne Koreje o kojim se ove dane govorilo u medijima, prema tome nije isključivo da se ove mjere i šire, ali ovo kao prva mjera sasvim sigurno može biti korisno. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa. Poštovani gospodine. On ne da je prva samo prva mjera, to bi trebalo biti zadnja mjera, a ne prva. Dakle ovo je ograničavanje ljudskih sloboda, ovo nema nikakvog smisla i u potpunosti podržavam ovo što je rekao kolega Grbin i što je rekao gospodin kolega Orepić, ovo nema smisla, ovo je uvod u diktaturu. Nemojte to raditi na taj način. Postoje mnoge druge bolje, efikasnije tehničke mogućnosti da se ljudi koje treba „pratiti“ prate, ovako ćete pratiti sve. Dakle ovo je uvod u diktaturu, to ste prepisali od nekoga i ovo je kao da čitam 1984. od Orwella, dakle to je to. Nemojte to raditi molim vas, ako radite tražite dvotrećinsku većinu, ja sam uvjeren da je nećete dobit. odgovor? **Mihotić, Tomislav** Nije cilj pratit sve nego samo one kojima su propisane mjere samoizolacije ili karantene. Kolega Čuraj, izvolite. koja idu na uštrb drugih, pravo govora, temeljno osnovno pravo. Ne može danas i nije dozvoljeno tako da se može govoriti što god o komu god, to znamo, postoje instituti koji to brane. Mene ovdje zanimaju dvije stvari, ako već ograničavamo nečija prava na koji način. Ja bih volio na koji način se postupa s tim podacima točno protokoli tko će ih moći obrađivat i ja mislim da se to treba smatrati kao klasificirani podatak, dakle ne nešto što je dopušteno da vidi ko god je u tom Civilnom stožeru pa sada imate 50 ljudi pa sad 50 ljudi će to gledat ili ako da oni moraju to potpisati i znati točno što se radi to je apsolutno presudno. I ono još također što bi bilo dobro da ti ljudi svakako znaju da su pod mjerama, tako da to se svakako uvede u ovaj zakon.

U prošlu srijedu smo apsolutno jednoglasno u Saboru izglasali da Civilni stožer ima određene mogućnosti, svjesni situacije koja je, ulaženje u slobodu pojedinaca je izuzetno opasna situacija. Mi u klubu GLAS-a smo svjesni toga da se mora donijeti i niz mjera, ovo nije dobar prijedlog, ovo nije dobra poruka. Znate, ovo su vremena u kojima trebamo biti razumni u kojem trebamo donositi dobre odluke jer vremena su teška, nisu jednostavna, neće ni biti jednostavnija. Mi u Klubu GLAS-a smo između ostalog dali amandman kojim tražimo što mislimo da je minimum, a to je da se ograniči sa vremenom

To ću na kraju objasnit koje su mogućnosti tehničke vezano za praćenje. A gospodin iz MUP-a koji je skupa sa mnom državni tajnik može na ovu tehniku praćenja i registriranja podataka kasnije dat odgovor. Vi se možete javljati uvijek, poznadete između klubova i davati svoje komentare i mišljenje predlatatelju. Sada je na redu poštovani kolega Hrelja. Poštovane kolegice i kolege, pa ja mislim da uvijek griješimo kad tražimo samo jednu alternativu za praćenje onih koje treba pratiti da budu u samoizolaciji ili da im se ograniči Neki gradovi već imaju sustav ogrlica kod starijih odnosno narukvica, pardon, pardon, ispričavam se, narukvica kod starijih osoba kojima je potrebna tuđa pomoć i njega koje mogu u svakom trenutku pritisnuti i pozvati stručne, stručne službe. Možda je trebalo razmisliti o takvom sustavu. Ovdje mi svi mislimo da su nam prirasli mobiteli uz tijelo, ali nisu, neko ko oće izbjegavati takvu kontrolu će ga ostavit negdje i otići. Dakle, koja je sigurnost primjene? I treća stvar, nad ovakvim sustavima bi trebalo biti pojačani parlamentarni nadzor. Nemojmo zaboraviti da postoji parlamentarni nadzor, …/Upadica: Hvala/… a o tome baš nema puno govora. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo dalje, poštovani kolega Mrsić, izvolite. Poštovani državni tajniče, ovaj zakon je zakasnio i to je svima jasno. Dakle, faza smo, idemo prema fazi 4 epidemije i definitivno ovaj zakon je potpuno bespotreban. Ono što je problem ovog zakona gdje, u samom zakonu se ne ograničavaju mjere na određeni period nego one mogu trajati i dalje i sasvim sigurno obzirom da zadiru u ljudska prava, u čl. 27. Ustava, njega se mora donijeti sa dvotrećinskom većinom. Ovdje bi nas sve upozorio na to da ne budemo svjedoci povijesti jer ovdje smo raskinuli sve odnose sa državom koja je kontrolirala svoje građane i u nekim dijelovima im ograničavala kretanje. Nemojmo da u ovom

Kolegice Pusić, izvolite.

apsolutno kod ljudi budi autoritarne tendencije i uvjeti krize i sama kriza žrtve mogu biti ljudski životi, žrtva može biti gospodarstvo, ali žrtva može biti i sloboda. I ovaj način praćenja bez da ljudi koje se prate znaju da ih se prati, naravno sa svim ovim mogućnostima varanja sustava, ali mislim da je to čak manji problem, veći problem je da smo do sada imali racionalni pristup. Dakle, nije se divljalo sa autoritarnim mjerama i ljudi se ponašaju zbilja disciplinirano. Mislim da to treba honorirati i da je ovaj zakon samo izlazak na površinu jedne autoritarne mjere koja neće koristit zdravlju,

Hvala lijepo predsjedniče. g. Državni tajniče, mene zanima samo jedna stvar. U smislu usvajanja ovog zakona, da li se može stupiti u nadzor osoba koje su bile u kontaktu s tom osobom odnosno koji su bili u blizini u smislu nadzora kasnije ako se utvrdi da je osoba koja je trebala bit u samoizolaciji bila u kontaktu sa određenim osobama kako bi se i one mogle stavit u samoizolaciju, to je jedna stvar koja me zanima da li je to moguće. Druga stvar, naravno što se tiče ograničavanja ljudskih prava, ja bi samo podsjetio sve da nismo u redovnoj situaciji i da jedna osoba koja je zaražena koronavirusom u ovom slučaju može zaraziti niz drugih osoba, ali svakako ta osoba mora znati i mora ju se obavijestiti da ju se prati i mora se ograničiti isključivo trajanje takvog praćenja, isključivo na vrijeme pandemije. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Poštovani tajniče, svjedoci smo i kolegice i kolege da koronavirus je uzrokovala tj. određene slobode ljudima koji mogu prenositi te bolesti, naravno oni koji su u samoizolaciji. Međutim, provoditi na ovaj perfidan način moguću diktaturu i kontrolu apsolutno svega je apsolutno neprihvatljivo. I ne znam kome je palo, tajniče, na pamet da ja sada ovaj mobitel, vidite ga ovdje, stavim ovdje, odem sad ća, ne znam, na drugi dio grada, da li ćete vi biti sigurni jel sam ja ovdje il tamo? Prema tome, ne smijemo ovu krizu dozvoliti da bude isključivo i samo apsolutna vlast, ovdje moramo na zajedništvu i kroz kontrole mehanizama policije i svih koji moraju pratit te ljude, moramo zaštititi zdravlje naših ljudi, a ne kroz krizu pokušati uvesti apsolutnu diktaturu.

Hvala poštovani tajniče, ovaj ma mislim rekli su kolege sve tako da mi je uopće glupo ponavljati. Ja sam dao izjavu prije ovoga novinarima i rekao sam da će MOST biti protiv ovog prijedloga jer je neracionalan, jer ugrožava ljudske slobode, a to je temeljna odrednica našeg programa znači zaštiti uopće ljudske slobode, slobodu govora, slobodu mišljenja. Uostalom pravo da nekakvi podaci koji su samo naši ostanu naši. Ovim prijedlogom se ne pomaže zdravstvenoj zaštiti našeg stanovništva, krše se te ljudske slobode. I evo ja mogu ovdje samo jer pitanje kad ću doći na raspravu, mogu izraziti svoj stav, mi smo protiv ovoga, bojao sam se da ćemo biti usamljeni, ali vidim da je većina oporbe na tom tragu i bilo bi dobro, evo pozivam i poštovanog predsjednika da se konzultira

Prije nego što uopće utvrdimo da idemo nekoga pratiti, ja vas pitam na koji način vi planirate utvrditi da nekome nešto pripada, jer ćete provesti obavještajnu istragu nad nekom dal taj koristi taj mobitel, na čijem je imenu, da li je na osobnom imenu, da li je na imenu imamo ovdje gradonačelnika, načelnika, na imenu firme, da li ćete privatne firme ispitivati i zvati tamo, pitati tko je korisnik toga broja, kako ćemo pristupiti kad su maloljetne osobe, da li ćete tražiti dozvolu od njihovih roditelja, otvaramo puno pitanja puno prije toga nego da pitamo dal onaj mobitel moj na stolici je je tamo, a ja ovdje, jesmo mi zajedno il nismo, mislim da ne možemo jednoznačno identificirati osobu, vlasništvo mobilnoga uređaja i ovo što vi planirate napraviti i smatram da ima puno elementa gdje samo pokazuje, evo i kroz ove što su imali kolege rasprave da jednostavno niti će biti učinkovito, a degradirate zapravo i stožere koji …/Upadica: Hvala vam./… bi trebali prvenstveno brinuti o kretanju. **Jandroković, Gordan (HDZ)** I zadnja replika, kolege Zekanović, izvolite. Dakle, nakon uvođenja stožera civilne zaštite koji ima apsolutnu moć sad idemo sa novim mjerama ograničavanja sloboda. Ako se želi spriječiti da ljudi koji su u samoizolaciji izlaze iz kuća to mora obaviti policija. Znači, policijski službenici će jako jednostavnom obići svako svoje naravno ljude koji su u izolaciji i provjeriti jesu li tamo ili nisu. U onom trenutku kad se ustanovi da netko nije u izolaciji, e onda ga kazni, kazni ga se kaznom zatvora, novčanom kaznom i to strogo. I onda za primjer drugima se to obznani u medijima i onda nema probleme o kojima vi govorite. Znači, jednostavnom sankcijom, strogom sankcijom se taj problem riješi u kratko vrijeme. Što se tiče mobitela, kolege su lijepo rekle, ta priča zapravo i nije ni provediva i ovdje je smisao cijele priče je jedan drugi smisao, jedan superkontrola nad cijelom populacijom, rekli ste u slučaju karantene, a šta ako bude karantena za cijelu Hrvatsku, hoćemo li svi biti kontrolirani onda. Gotovi smo s replikama. Izvješće radnih tijela primili ste elektroničkim putem, vidim kolegu Bačića. Izvolite. Kolega Grbin, pretpostavljam isto stanka. Kolega Grmoja. Poštovani gospodine predsjedniče u ime Kluba zastupnika HDZ-a tražim stanku od 5 minuta kako bi se konzultirali oko ovog zakona. Ono što želim reći prije svega, da je ovaj zakon pripremljen i Vlada ga je uputila u proceduru prošli tjedan. Tada smo još uvijek razmišljali o potrebi donošenja odluke iz Članka 17. Ustava RH koji propisuje da u slučaju prirodnih nepogoda mogu se 2/3 odlukom Hrvatskog sabora sabora suspendirati određena prava, ustavna prava građana RH i pri tome ne treba voditi računa o testu razmjernosti nego prije svega o testu razumnosti. Mi držimo da je s obzirom na širenje epidemije korona virusa u Hrvatskoj došlo vrijeme da Hrvatski sabor donese odluku 2/3 većinom kako bi se omogućilo državnim tijelima da postupaju sukladno toj odluci i suspendirali određena prava koja će Ustavom odnosno odlukom Hrvatskog sabora biti propisana kao i ona ustavna prava koja se u nikakvim okolnostima ne mogu suspendirati. Prema tome, mene čudi da kolege zastupnici u ovom trenutku kada nam prijeti pandemija korona virusa dvoje oko mjera koje bi utvrđivali poštuju li građani kojima je određena samoizolacija tu istu mjeru. Ovo je jedna od mjera kako i na koji način i može li se kontrolirati, nadzirati i pratiti da li pojedini građani RH doista tu mjeru samoizolacije koriste. Ja bi rekao gospodi zastupnicima da ne brinu o načinu provjere i putem mobilnih telefona da li je doista pojedini, pojedina osoba koja je u samoizolaciji da li se na taj način i ponaša. Zato se može doskočiti na vrlo jednostavan način, o tome ovdje sada nema potrebe ni govoriti. U svakom slučaju mi ćemo u klubu zastupnika ovo podržati i naglasiti da Vlada priprema odluku koja će se donijeti u Hrvatskom saboru kojom bi se propisale ljudska prava koja su

Zahvaljujem poštovani gospodine i Klub zastupnika SDP-a traži stanku kako bi se dodatno konzultirali vezano uz ovaj zakon, ali isto tako i vezano uz najavu koju je sada rekao kolega Bačić jer ovu informaciju do sada nismo imali, a to je da Vlada razmatra aktiviranje Članka 17. Ustava RH, a za one koji nas prate da pojasnim radi se o odredbi Ustava RH koja predviđa svojevrsnog izvanrednog stanja, u kojem se 2/3 većinskom mogu ograničavati pojedine slobode i prava čovjeka čovjeka i građanina. Podsjetit ću, Klub zastupnika SDP-a još je proteklog četvrtka tražio da se navedena odredba aktivira i naravno da protiv toga nećemo imati nikakve primjedbe, smatramo da je to nužno, smatramo da je to trebalo biti učinjeno ranije, ali isto tako smatramo da su pojedine odluke koje je donosio stožer, odluke koje su trebale biti donijete upravo na taj način dvotrećinskom većinom u Hrvatskom saboru. Međutim, što se tiče ovog konkretnog zakona, da poštovani kolega Bačić i u izvanrednim situacijama moramo voditi brigu o testu razmjernosti i u izvanrednim situacijama, a na to nam direktno ukazuje Ustav RH moramo voditi brigu o tome da mjere koje i tada donosimo budu razmjerne ugrozi. Kada je ugroza veća test razmjernosti dopušta i veća ograničenja, ali ne možemo pobjeći od toga da u svakom trenutku koju god mjeru donosimo moramo paziti da ne bude prekomjerna i ne bude otegotna za naše građane, tako i sa ovom mjerom. Mjera kako ju je predvidjelo ministarstvo odnosno predložila Vlada RH je pretjerano otegotna, pretjerano ograničavajuća. Klub zastupnika SDP-a je zbog podnio amandman na predloženi zakon, tražimo da se ograniči na koga se primjenjuje mjera, koje je trajanje te mjere da se mora obavijestiti osobu na koju se mjera odnosi, ali isto tako predviđamo što će biti s podacima nakon isteka mjera kao i tražimo uvođenje parlamentarnog nadzora. Ukoliko to prihvatite, ukoliko prihvatite dvotrećinsku većinu za donošenje ovog zakona, mi ćemo vas podržati jer smatramo da će onda ovo biti dobar korak u smjeru koji ste najavili, a to je borba protiv epidemije. Hvala. Sada je na redu poštovani kolega Grmoja. Izvolite. Stanka će naravno biti odobrena. Tražim stanku u ime kluba MOST-a kako bismo se kolega Bulj i ja i kolega Sladoljev koji čeka vani konzultirali oko ovog zakona, ali i oko ovoga što su rekle kolege iz SDP-a. Svjesni smo situacije u kojoj se nalazi naša domovina i cijeli svijet, kao oporba i kao oporbena politička opcija bili smo jako kooperativni, podržali smo i na Vladi one prijedloge koje smo smatrali razumnim u borbi protiv ove epidemije, ali isto tako u borbi za zdravlje u borbi za život moramo birati i kakav život želimo, kakav život za naše građane, kako će oni živjeti i hoćemo li sve ljudske slobode, sva ljudska prava riskirati u ovoj borbi. Ja mislim da to nije ispravan put, mislim da je ovaj prijedlog neracionalan. Uostalom i ostali zastupnici su to u svojim javljanjima ovdje rekli, ništa se sa ovom mjerom neće posebno postići. Postoje različite mogućnosti kako se može pratiti one ljude kojima je određena mjera samoizolacije, a ne da se prate mobiteli, da se prati kretanje svih građana i što je najopasnije da se ti podaci prikupljaju i koriste možda, a bili smo svjedoci na koji način se i društvene mreže i podaci s društvenih mreža mogu koristiti i u izbornim kampanjama i u drugim okolnostima. Dakle, sloboda iznad svega i ne možemo dopustiti da se krše ljudska prava i slobode pod nekakvom maskom borbe protiv ovog korona virusa. Svjesni smo isto tako da su na čelu ovo stožera iz iz bivšeg režima, tu mislim na ministra Božinovića, da imaju taj nekakav totalitarni refleks, a mi to nećemo i ne smijemo dopustiti. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobro. Idemo sada na obrazlaganje stanke, poštovana kolegica Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege. Tražim stanku u ime kluba GLAS-a. Dakle situacija nije jednostavna, situacija je izvanredna, ovim putem zaista još jedanput treba naglasiti svaki duboki naklon onim stručnjacima koji vode, koji govore o tome i trebamo slušati stručnjake. Sve dok je politika u ovoj situaciji slušala stručnjake išli smo u dobrom smjeru. Zašto se mi ovdje danas nalazimo? Nalazimo se zato što je uloga Hrvatskog sabora štititi demokraciju. Ovim zakonom to narušavate. I stoga ja ću iskoristiti priliku još jedanput nam svima pročitati odredbu čl. 17. Ustava o kojoj trebamo svi zajedno voditi računa jer nas su građani birali da štitimo demokraciju, da između ostalog štitimo ljudska prava i to nikada ne smijemo zaboraviti. A čl. 17. Ustava glasi „U doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države te velikih prirodnih nepogoda, pojedine slobode i prava zajamčena Ustavom mogu se ograničiti. O tome odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika, ako se Hrvatski sabor ne može sastati na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade, predsjednik Republike“. Mi se sastajemo, možemo se sastajati, možemo donositi odluke, dogovorili smo se kako ćemo ih i donijeti. Do sada sve odluke je politika donijela na način da smo slušali stručnjake. Sad je došlo vrijeme da se slušamo međusobno i ako svi upozoravamo na istu stvar zašto ne možemo doći do jednog prijedlog koji će biti zajednički, ali o kojem moramo uvijek voditi računa o slobodi pojedinca. Hvala.

Tražim stanku u ime kluba HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih i Nove politike da bi ponovno razmotrili ove predložene mjere. Naime, ovo što se predlaže je neprimjereno okolnostima s kojima se susrećemo. Ovo što je predloženo je nepotrebno i ovo što je predloženo je neracionalno, znači nema efekta niti može imati efekta, a ima ogromne posljedice. I čak se usuđujem reći da ovom mjerom doprinosite panici, doprinosite atmosferi panike koja i ovako se pomalo širi i ovu situaciju činite još težom jel ljudi će izgubiti i malo povjerenja u taj aparat koji imaju. Ponavljam, ako neko želi kršiti nešto on će svjesno ostaviti svoj mobitel jer zna i svjesno krši to što krši. Ne možete očekivat od kriminalca da će sa svojim mobitelom koji je registriran na njegovo ime, ide pljačkat banku. Ovo je po meni i nedopustiva mjera zato što će podaci o tome tko je bolestan i tko je u karanteni biti dostupni onima koji nisu dobili mandat za to da raspolažu s tim podacima. U tom duhu i na kraju konačno, onaj ko se spreman odreći slobode zbog malo sigurnosti, davno su to pametni ljudi rekli, on nije vrijedan ni slobode. Ljudi urazumimo se, donosimo razumne mjere s kojima ćemo postizati rezultate, s ovim nećemo postić ništa. Hvala lijepo.

Dvije slobode su ovdje u pitanju, sloboda kretanja naspram prava odnosno dva prava naspram prava na zdrav i siguran život. Kako njih pomiriti? Mislim da ovdje niko ne dvoji da se ljudi trebaju pridržavat i omogućit im to, a i osigurati onih uputa i mjera za sprječavanje širenja pandemije. Ovo je jedan od prijedloga koji ne može biti 100% učinkovit, ali može poslati poruku. Mi ovdje ne želimo ograničavati prava i slobode, ništa više nego što su ona recimo ograničena kod prava govora. Svako ima pravo govora po Ustavu, ali ne može pri tome vrijeđati druge. Svako ima pravo slobode kretanja i ne može pri tome ugrožavati druge. Mislim da je to svima jasno i da to se svi slažemo s time inače bi se bunili protiv same mjere izolacije. Na koji način ćemo mi to osigurati? Svakako da je ovo jedan od, čuo sam prijedloga da se neke narukvice stavljaju, što je još puno teže, faktički ćemo ljude tretirat kao kriminalce, nadam se da to neće nikom past, Sud može jedino ograničit, mi sada to ne možemo i ne bi bilo učinkovito, trebamo osigurati da ove mjere ne budu zloupotrebljivane, da se poštuju njihova prava da ih se obavijesti i da se smatra da su ti podaci klasificirani da se točno zna na koji način se postupa s tim podacima. Ne može se to zloupotrebljavati, ali se nešto mora napravit za sigurnost

Hvala g. predsjedniče, kolegice i kolege, u ime Stranke rada i solidarnosti i Kluba nezavisnih zastupnika tražim stanku zbog konzultacije oko ovog zakona. Naime, situacija je izvanredna, mi smo se već do sada odrekli jednog dijela slobode, od zabrane kretanje, od samoizolacije. Međutim, doista je situacija takva da, mislim da se ljudi koji u ovom trenutku vode Stožer civilne zaštite koji se brinu sa ovog zdravstvenog aspekta za cijelu naciju u stvari koriste sve moguće metode i doista nastoje da što manji broj ljudi oboli od koronavirusa i da nemamo scenarij koji gledamo u susjednoj Italiji ili nekim drugim zemljama. Utoliko mi se čini da u saboru uz one naravno koji su vječiti cirkusanti i takvi će ostati, postoji vrlo veliki broj ljudi koji su dobronamjerni i moj prijedlog je u stvari da se organizira jedna sjednica sa predsjednicima klubova kako bi se dogovorili oko svih amandmana koje ili treba napisati ili su već napisani, pa da se razmotri njihovo usvajanje da se ovakav zakon može donijeti, ali da se doista maksimalno kako s jedne strane zaštiti zdravlje građana, tako s druge strane da se zaštiti i minimum onih sloboda koje bi trebalo zaštitit ovim zakonom. Mislim da nije ništa, dakle mislim da se sve može doista staviti na stol i da se može zajednički donijeti odluka o tome kojim još amandmanima, kojim još odredbama nikome neće kruna s glave past ukoliko još neke stvari koje su ovdje kolege i klubovi predložili se zapišu u zakon, usvoje i na taj način dobijemo ipak neku garanciju da se ništa neće zloupotrijebiti od svih onih stvari koje su nam doista danas potrebne da imamo neku kontrolu, prvenstveno nad onima koji su neodgovorni, a ima ih. Kolegica Pusić je rekla, da većina građana se drži propisa, drži se samoizolacije i, i ostaju doma. Međutim, onaj jedan mali dio koji nas može ozbiljno ugroziti nažalost i dalje šeće RH. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. Samo da vam kažem koliko je situacija ozbiljna. Dakle, na otvaranju sjednice rekao sam da je otprilike u svijetu 18 i nešto tisuća, sada novi podaci su već 19600. Dakle, samo u ova dva sata što smo mi ovdje imamo 800 novih umrlih umrlih od koronavirusa. Izvolite kolega Zekanović. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Poštovani predsjedniče sabora, tražim stanku u trajanju od dvije minute da bi se konzultirali, 5 minuta dobro, da bi se konzultirali unutar Kluba hrvatskih suverenista. Dakle, ovdje imamo jedan problem tehničke naravi. Nije moguće locirati čovjeka uz pomoć njegovog telefona, mobitela na kućnoj adresi. Bazne stanice su uglavnom tako razmještene i lociraju isključivo, mi isključivo znamo da je, da je mobitel unutar te bazne stanice. To može biti i nekoliko kilometara udaljenosti. Čemu onda svrha ovoga svega? Čemu svrha? Ja ne znam čemu svrha. Dakle, ako ćemo mi znati da je netko danas u tom gradiću, u tom selu, u tom kvartu, al nećemo znat jel on na svojoj kućnoj adresi. Što smo mi postigli? Možda je to malo točnije, pa nećemo znati jel je on u susjedstvu ili u svojoj kući. Dakle, ova priča zapravo nema uopće smisla. Znači nema smisla. I obrazložiti ovo brigom za zdravlje nacije ne može se obrazložiti. Ponovit ću, ako vam je stalo do zdravlja nacije danas stavite u zatvor 2-3 prekršitelja ove mjere i riješen problem i budite sigurni da više nitko neće mjeru kršiti, ako vam je stalo. Ako vam je stalo do kontrole nacije, a sami ste rekli ako se proglasi karantena da onda ovo vrijedi za cijelu državu, ja ne želim da netko, netko koga ćete vi delegirati sutra može kontrolirati apsolutno svakoga. Ili napravite probno, neka evo ga svi možemo vidjeti je u svakom trenutku bilo koji član Vlade, ajmo vidjeti gdje se naša Vlada kreće, ajmo njih pratiti jedan period, pa ćemo onda uvesti ovu mjeru ako to ima smisla. Dakle, u smislu sprječavanja samoizolacije ova mjera nema smisla. Prvo što je svatko može izigrati ostavljanjem telefona kući, s druge strane što bazne stanice ne lociraju točno mjesto od čovjeka nego sa velikom, velikom pogreškom od nekoliko 100-tina metara, a možda i puno više. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka će biti odobrena i idemo na zadnji zahtjev za stankom, poštovani kolega Beljak. Izvolite. Hvala lijepo. U ime Kluba saborskih zastupnika HSS-a i Demokrata tražim stanku u trajanju od 5 minuta kako bi se konzultirali oko ovog po meni suludog prijedloga zakona. Zašto suludog? Ja sam danas putujući na posao prošao kroz 2 policijske kontrole. Dakle, sheckpointa jer je zabrana kretanja u jednom u jednom dobranom obliku već na snazi. Nitko se nije bunio, nitko se nije žalio i mislim da je to u ovom trenutku sasvim dovoljno. Dakle, tako i tako se više ne može bez propusnica napuštati mjesto stanovanja odnosno prebivališta. Drugo, taj prijedlog zakona je uvreda za 99% stanovnika RH koji su svjesni odnosno odgovorni, koji se odgovorno ponašaju u ovim teškim vremenima krize. Dakle, to je uvreda njima, one koji ne poštuju samoizolaciju pa ja ne znam na koji način će to u slijedećim danima uopće biti moguće jer je sve zatvoreno, sve je stalo, njih treba drastično sankcionirati, a ne kažnjavati 99% građana, jer ovo je kazna njima, uvreda ne samo kazna, nego uvreda taj prijedlog zakona i nadam se da ćete vi to shvatiti i biti apsolutno protiv toga i povući uopće taj prijedlog koji nema apsolutno nikakvog smisla. Osim toga, ne mogu se načuditi čime se vi bavite u Vladi kao prioritetu, jel vi znate da u ovoj situaciji se može vrlo lako, potraje li ovo dogoditi da kroz mjesec dana, a možda i ranije u Hrvatskoj zavlada glad. Jeste li o tome razmišljali, jeste li razmišljali o tome kao djelatnik odnosno funkcioner, dužnosnik Ministarstva prometa i veza, da osigurate prehranu za sve stanovništvo, ne samo za one najsiromašnije, nego za sve, jer kad jednom stane dostava svega, kad dođemo u tu situaciju može se dogoditi da dođe do gladi, a kad dođe do gladi …/Upadica: Hvala vam./… onda dođe do anarhije, onda više nitko neće pitati za koronu virus i za te opasnosti nego ćete imati anarhiju na cestama. Dakle, bavite se time. **Jandroković,

Dobro, nećemo se naravno svađati, nije mjesto ni vrijeme. Sada ćemo dati stanku od 5 minuta, nakon toga nastavljamo raspravom klubova zastupnika. Prvi je na redu Klub zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku, poštovani kolega Damijan Vucelić, a nastavit će predsjedati kolega Hajdaš Dončić.

STANKE Nastavljamo s: - Konačni prijedlog Zakona o dopuni Zakona o elektroničkim komunikacijama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 881 Nastavljamo s raspravom u ime klubova zastupnika. Prvi je kolega Damjan Vucelić ispred Kluba zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku. Izvolite kolega Vucelić. **Vucelić, Damjan (Živi zid)** Predsjedavajući hvala vam. Državni tajniče. Ovim prijedlogom Zakona o elektroničkim medijima planirate pokušati u hrvatske zakone ubaciti da u slučaju prirodne nepogode ili katastrofe vlast može putem mobilnih uređaja nadzirati lokacije i kretanja svojih građana. Bojimo se da će zbog loše, namjerne ili ne namjerne terminologije omogućiti ovoj ali budućim vlastima totalitaristički nadzor svojih građana. Znate li koja je još država uvela praćenje mobilnih telefona? Izrael, država poznata po građanskim slobodama i pravima. I dok to nitko od naših medija nije prenio, ostatak svijeta ovo osuđuje kao kršenje ljudskih prava. Netko iz Vlade je ovo pročitao i odmah prenio Plenkoviću kao svoju ideju, a našim medijima tu nema ništa sporno. Živi zid je protiv bilo kakvog načina kontrole i nadzora svoga stanovništva. Razumijemo da su ljudi prestrašeni i da će u ovoj situaciji neki pozdraviti ograničenje kretanja potencijalno zaraženih. Ali nijedan razlog ne opravdava kršenja ustavnih prava i potencijalno neograničenu mogućnost zloupotrebe. I naravno da će Živi zid predati amandman na ovu dopunu zakona. A zašto? Zato jer ste namjerno ili ne namjerno u zakon stavili formulaciju prirodne nepogode, šta znači da u slučaju da Vlada proglasi prirodnu nepogodu poput mraza, tuče, suše, poplave ili potresa koji se sada u Zagrebu može u tom slučaju nadzirati kretanja svojih građana, političkih protivnika unutar svoje stranke ili oporbe, čak će pojedinci moći nadzirati kretanja svojih ljubavnica ili supruga kao što su to neki u ovom Saboru i radili do sada ilegalno. Mogućnosti zloupotrebe su neograničene i ustvari samo je pitanje vremena tko će mogućnosti te i zloupotrijebiti i to sasvim legalno i bez znanja javnosti. Tražimo brisanje iz zakona riječi prirodna nepogoda. Što znači za naše građane ukoliko HDZ ovaj zakon progura kroz Hrvatski sabor? Premijer nas je na sastanku predsjednika klubova stranaka obavijestio da MUP već ima softver u čijoj su bazi podataka građani u samoizolaciji i ljudi u tranzitu kroz zemlju i to je MUP napravio u jako kratkom vremenu, a trenutno se nadzire preko 10.000 ljudi. Popis građana koje je potrebno pratiti može se napraviti kroz najviše par dana. Npr. u slučaju suše ovo ljeto, Vlada bi mogla proglasiti prirodnu nepogodu i u tajnosti pratiti kretanja svih građana i upotrijebiti te podatke na način koji može biti i negativan, a sve pod krinkom sigurnosti i ugrožavanja zdravlja ili života. Ukoliko ova trgovačka većina ne prihvati naš amandman izmjene i dopune zakona i slučajno ovaj zakon i bude usvojen, ovim putem predlažemo našim građanima da u budućnosti mobilne uređaje ne iznose iz svojih kuća. (SDP)** Hvala. Nastavljamo s raspravom u ime klubova zastupnika. Sljedeći je kolega Ranko Ostojić. Izvolite kolega Ostojić. **Ostojić, Poštovani potpredsjedniče, štovane kolegice i kolege. Jasno da se ovdje radi zapravo o nečemu što je zakašnjela mjera. Vjerojatno ovaj zakon ne bi nikad došao na dnevni red da nije prije 7 dana bio predložen od strane Vlade, vjerojatno se ne bi sramotili sa ovakvom situacijom u trenutku kada nam je zapravo najavljeno da ćemo vrlo skoro odlučivat ovdje u Hrvatskom saboru o onome što je SDP već prije 7 dana najavio i tražio, a to je da se u krizi mora postupat temeljem Ustava RH i uvest ono stanje koje odgovara trenutnoj situaciji. Mi jesmo u izvanrednom stanju, mi jesmo u situaciji da smo u ozbiljnim problemima, a ovakvi zakoni ili slične odredbe koje služe samo za plašenje kao nekakva preventivna mjera nisu provedivi uopće. Znači, ostavite svoj mobitel kući, spremite ga i dobili ste savršen alibi za odlazak gdje god hoćete jer ako se prati ne prati se vas, nemate narukvicu na rukama, niste obavezni nositi taj mobitel sa sobom, prema tome ostavite ga aktiviranog kući, izađite vani gdje vas je god volja i imate potvrđeno sukladno zakonu da ste bili u izolaciji, a zapravo niste. Prema tome, tu nema nikakvih precizno određenih uvjeta. I ono što naravno bojeći se da i pametni savjeti nadam se i korektni i vrlo konstruktivni od strane opozicije sa namjerom da se pomogne u ovoj krizi kao što smo zadnji put kod donošenja Zakona o civilnoj zaštiti o izmjenama zakona bili vrlo konstruktivni i rekli ok, stanje je takvo kakvo je, lokalni stožeri su počeli raditi na svoju ruku, zainteresirani smo da se to centralizira i da se to napravi takvu mjeru smo podržali. Međutim, danas SDP će morat ići s amandmanom jer riskiramo, nismo sigurni hoće li ovo ipak doći na glasanje i tražimo da obrada podataka i st. 1. ovog članka bude dopuštena isključivo u odnosu na osobe koje su posebnom odlukom nadležnog tijela dobile zabranu kretanja, poput samoizolacije odnosno rješenje. Također, tražimo da operateri javnih komunikacijskih i javno dostupnih komunikacijskih usluga bez odgode obavijeste osobu putem tekstualne poruke ili na drugi odgovarajući način da se prema njemu poduzimaju takve mjere. Treće tražimo da ovo bude dopušteno samo u trajanju proglašenja prirodne nepogode, katastrofe, epidemije, zarazne bolesti, a po isteku prirodne nepogode da se definira da će se u roku od 30 dana pokrenuti odgovarajući postupak i uništiti prikupljene podatke. isto tako tražimo da svaka dva tjedna obavještavate Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora o provedenim radnjama. ovo što je predloženo, smatramo da nisu osigurani adekvatni osigurači za kontrolu i sprječavanje zloupotrebe za prikupljene podatke i ovim amandmanom predviđamo da se ograniči krug osoba na koje bi se mogle mogle primijeniti odredbe ovoga zakona, obaveznog njihovog obavještavanja, najdulje trajanje mjera, postupanja podacima nakon što je prirodna nepogoda, katastrofa ili epidemija ili zarazna bolest završila i da se može provesti nadzor nad provođenjem tih istih mjera. U situaciji naravno da ukoliko bude prihvatljiva ovakva varijanta onda se možemo složiti da je to jedna od mjera koje služe borbi protiv korona virusa. Međutim, ja ću navesti neke druge primjere koji govore o sličnoj varijanti, a to je da služe samo za plašenje. Pogledajte samo pitanje propusnice, opteretili smo policiju, lokalne stožere, ljude, pa nije valjda da u današnje vrijeme kad to može jedna mala firma iz Bakra valjda može i MUP i državni stožer riješiti on line izdavanje propusnica. Drugo, potrebno je riješiti normalne zone. Ne možete u situaciju u kojoj se Postrana nalazi par kilometara itd. doći do varijante da ljudi moraju tražiti pomoć iz grada da bi mogli dostaviti lijekove i da traže propusnicu. Treće, Zakon o prebivalištu, onaj koji se radi mostarine na Krku prijavio tamo u ovom trenutku traži propusnicu da bi otišao nazad posjetiti svoju kćer ili sina u Zagreb. Prema tome, potpuno druge mjere su potrebne i ovo što u ovom trenutku imamo je potpuni kaos, oko propusnica, oko ljudi koji bi u ovom trenutku trebali puno važnije poslove raditi. Prema tome, oni koji su na prvoj crti, naravno zahvala svima njima svim žurnim službama koje rade, ali pitanje varijanti u kojoj je moguće određene mjere provodit i koje jesu uskraćivanje prava i sloboda morate raditi na način da se zna zašto se to donosi, u kom roku, na koga se odnosi i šta kad bude gotovo. Da ne dođe do zlouporabe jer kao što su oni na prvoj crti obrane od virusa, tako i mi ovdje u saboru moramo biti na prvoj crti obrane demokracije, to je naša obaveza. Prije mjesec dana ovakva je bila izjava, nema panike, korona virus je malo jača gripa, to je bila izjava čovjeka kojega cijenim, koji se trudi, bori itd. Vilija Beroša. Danas, točno mjesec dana iza toga vidite gdje smo. U podrumu, u ovakvim uvjetima, udaljeni jedni od drugoga sa mjerama koje trebaju ne ograničiti slobodu, nego nas dovesti do situacije da gubimo jako puno onih stvari koje bi se možda mogle jednostavnije riješiti. Očekivao sam da će danas ovdje u saboru biti rasprava prije svega o tome kako spriječiti krizno profiterstvo, kako da maske više ne koštaju 30 maski 100 EUR-a, kako da se dogodi situacija šta da roditelj radi kad mora ići na posao, a da dijete mora ostati kod kuće. Očekivao sam druge mjere, da dobijemo izvješće robnih zaliha, rečeno je da ćemo sve imati, to znači da imamo, a nemaju ni policajci, ni vatrogasci, ni oni koji su na prvoj crti obrane. I nemojte ih zvati petokolonašima. Ti ljudi traže samo ono što je nedavno bila situacija i redovna stvar za svakog od nas. Do prije par dana maske su se mijenjale za svaku press konferenciju, od jučer navodno maske nisu potrebne. Pa sada, ta informacija da maske nisu potrebne meni kaže o tome da je naš potpredsjednik, a maloprije predsjednik sabora vjerojatno zaražen ili bolestan. A tko može garantirati za čovjeka da ima ili nema simptome? Prema tome, zbunjivanje ljudi je jako bitno da se izbjegne. Najgoru uslugu ovom narodu se radi onog trenutka kad ga se zbunjuje informacijama. Nemojte to raditi. Prema tome, benzinske pumpe koje su u ovom trenutku postale okupljalište, birtije i sl., kaže danas popodne će to biti riješeno. Jel vidite koliko se stvari trebalo staviti prije na dnevni red, nego ova mjera koja nema apsolutno nikakvog učinka. Mobitel možete pratiti na dva načina. Jedno je temeljem kartice koju možete stavljati u neki drugi mobitel ili putem signala samog uređaja, ali to je postupak koji traje. Drugo, kod nas nije provedena varijanta sa prepaide, prema tome kupiš prepaide i riješen si, nit se zna tko je vlasnik, nit imaš obavezu registracije. Prema tome, svatko onaj koji iti malo zna o ovome, ovo je apsolutno potpuno nepotreban zakon i potpuno nepotrebna stvar koja je samo iskušavanje šta smo možda spremni napraviti, donijeti kao odluku. Nikakva korist od ovoga, apsolutno nikakva. Ponovit ću još jedanput, alibi za bilo koju situaciju i kršenje samoizolacije. U ovoj situaciji SDP traži naravno da ovaj sabor bude taj koji će sudjelovati i odlučivati, koji će biti u situaciji da donosi prave mjere, ne ovakve, ovo sa mjerom nema nikakve veze, ovo nema nikakvog efekta, ovo je varijanta u kojoj budite pametni, odustanite od ovoga, gubimo vrijeme ovdje u saboru, gubimo vrijeme na raspravu o stvarima koje ne mogu nikakav učinak imati. Ako želite ja vam to mogu dokazat, ak se ne želim igrat, nemam vremena, kao odgovorni političar se igrat na tu varijantu, da vam dokažem na koliko mjesta ako se dogovorimo može bit mobitel u roku od sat vremena, praćenje tog mobitela nema apsolutno nikakvu svrhu. Prema tome, nemojmo donositi nepotrebne zakone ako je ovo štih proba za varijantu u kojoj ćemo …/Upadica: Hvala, lagano završavajte/…Ispričavam Mislio sam da je ovaj, očito sam malo previše dugo govorio. Ja mislim da sam dovoljno rekao i moja poruka je da u ovome saboru poslušate savjete, nije ovo varijanta u kojoj je vrijeme za igranje jer vi znate da **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam. Nastavljamo s raspravom u ime kluba zastupnika, slijedeći je kolega Tomislav Panenić ispred Kluba zastupnika nezavisne liste mladih, izvolite kolega Panenić.

Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Prvenstveno trebamo vidjeti na čemu je zasnovan ovaj prijedlog, da li na prijašnjim jako dobrim praksama? Ako je na prijašnjim jako dobrim praksama onda vjerojatno naša policija, sustav koji nadzire zna točno gdje se nalazi svaka kriminalna osoba i na taj način može spriječiti da dođe u poziciju da počini djelo. ako već nije možda tolko napredna onda može kad se neko djelo otkrije da se dogodilo onda utvrditi ko je tamo bio i onda znamo po tom mobitelu ta osoba je tamo bila. Tako bismo trebali zapravo postupati jel tako sa onima koji znači imaju neku povijest kriminalnih djela da ih na taj način utvrdimo. Ali moramo reć nije tako, jel tako? Ne radi se tako, ne prati se na taj način osobe nego se nama događa da imamo neke kriminalce koji opetovano čine i nekad ih se uhvati, puno toga ih se ne uhvati i sad bismo mi trebali ovim zakonom zapravo ono što smo često govorili u zadnjih dana primijeniti na krdu, znači ljude promatrat kao krdo, idemo mi sve staviti pod jedan nadzor koji će biti takav da niko ne može negdje mrdnuti, a da ne zna se da li je on opravdano ili neopravdano otišao. Moram reć da imam tu problem, ako nismo bili učinkoviti u sprečavanju onog što je dosad bilo nepoželjno da li ćemo sada na, ja bi rekao čak i nekim normalnim, razumnim ljudima uspjeti primjenjivati ovakvu mjeru, a s druge strane da li ćemo na onih koji su nerazumni, onih koji smisleno će pokušat opstruirat bilo koju mjeru, dal ćemo tamo uspjet? Nije problem ni sa svim ovim mjerama i ograničavanja kretanja, sa ljudima koji razumiju, koji promišljaju o tome, al smo svjesni da u svakoj zajednici manjoj ili većoj postoji niz osoba koje su apsolutno neodgovorne i ne žele kako god da vi pokušavate ih dovest u neki okvir razumijevanja, ne samo njih kao osoba nego razumijevanja i ljudi oko njih i brige za cijelo društvo da oni naprave svakog dana glupost koju nisu ni sami svjesni kako može imat loše posljedice i vrlo često nisu ni identificirani, niti uređaj koji bi trebao po ovome zakonu biti mjerilo praćenja da u tome u njihovom slučaju pripada im po imenu i prezimenu, niti žele da budu. Kolko mi imamo osoba u RH koje ne žele uopće biti identificirane kao što je rečeno za Prid svjesno koristi se Prid 5 da se ne zna za određene osobe da im pripada taj uređaj, da ih se ne može pratiti, da ih se ne može kontrolirat, pa još jednom postavljam pitanje kako ćemo jednoznačno utvrdit da određenoj osobi pripada određeni komunikacijski uređaj? Ja osobno ne mogu ni pojmiti na koji način osim izravnog prisluškivanja toga broja, utvrđivanja da na tome određenom broju osoba razgovara, a da onda možete reći evo utvrdili smo da je upravo to taj broj i možemo pratiti i na kraju možda i utvrditi da ono što je osoba dala neki broj da joj pripada zapravo je bila malverzacija. I tu dobro se postavlja pitanje i oko ove mjere ograničavanja kretanja. U manjim sredinama ona ima funkciju praktično ovoga zakona jel ako ima neko mjeru samoizolacije ni on niti ne može otići iz svoje lokalne lokalne samouprave, uglavnom tih par možda mjesta unutar jednog ograničenog kruga, kontrole su prisutne. Kod mene na izlazu iz mjesta stoji, do autoputa su bile 3 kontrole, ali kad sam jučer ulazio u Zagreb niti jedne kontrole nije bilo, prošao sam u Zagreb u 800 000 ljudi sam ušao kao da je ništa, nitko nije zaustavio gdje sam ja smatrao ovdje 800 000 ljudi, gdje je najveći potencijal da će tu biti najjača kontrola. Ne ona nije bila, ona je u malim sredinama kod mene gdje mjesto ima 300 stanovnika, općina 1000 stanovnika, tamo je prisutnost, korektna prisutnost, kontrola i sve ono što treba zapravo dovesti ljude u okvir da se pokuša ovo spriječiti, a onda ulazimo u u 800 000 ljudi na jednom mjestu kao da se ništa ne događa. Nekad treba imati i sreće, ali nekad treba reći ne može se to dogoditi. Sad zamislite bilo koja osoba da je bilo gdje prošla jučer na autoput i da ima mjeru samoizolacije, mogla je proći ovdje u grad, proći po gradu, vratit se na svoje odredište i to je to. I sad treba jedan mobitel koji će, ko će ga prijavit il će uzet neki drugi, biti mjerilo gdje je ta osoba. Ja bih ipak rekao da mora se jednoznačno odrediti koje su osobe kao takve određene da budu izolirane da bi se zaštitilo druge, imaju lokalni stožeri koje treba obavijestiti o tome da ne mogu izdavati potvrde ili poslodavci koji su nadležni za njih i to je po meni najbolja mjera. I ne može nikada biti mjera koja će biti prejaka, prejaka, koja će nas apsolutno imobilizirati jel onda će se događati probijanje. Ljude je jako teško staviti i one koje staviš u zatvor pa pobjegnu iz zatvora, a kamoli ne iz nečega što nema fizičku barijeru nego je samo naredba ili na neki način namjera da ih se prati. Puno se ovdje govorilo o tome tko će podržati, neće podržati i već je izvjesno da će biti rasprave o tome tko je za to da se zaštiti stanovništvo, tko nije. Ali ja govorim ovdje, ja jesam, jesam i moj klub jeste da se napravi prava jedna kvalitetna mjera kojom će se moći zaštititi, prvo te osobe da ne naprave štetu pa da ih se onda društveno proziva, ali s druge strane nisam da bude opća neka mjera koju ćemo mi ovdje izglasati i na kraju da nam stoji na savjesti koliko je ona zloupotrebljavana. I ono što je meni još gore, a to je da smo smatrali da ćemo možda s time napraviti dobro djelo da na kraju nismo uspjeli, sve će nas skupa prozivati jer smo se mi orijentirali na jedan uređaj, na jedan mobitel, a nismo se orijentirali na jednu ili više osoba koje treba ograničiti. I mislim da ćemo ovdje teško bez odluke Vlade koju na neki način osjetim da će biti određena korekcija ovoga, donijeti kvalitetan stav u ovoj raspravi nego bi ja ipak sačekao da predstavnici Vlade donesu i svoje stajalište koje ćemo vjerojatno saznati tijekom sljedećega vremena kako bi možda određena izmjena amandmanom ili prijedlogom bila. I ovdje je izneseno i mi ćemo dati par amandmana i kolege, vidim da svi pokušavaju tu mjeru koju ste predložili oblikovati da ona bude prirodnija i da na kraju bude jedna od mjera koje pomažu u rješavanju cijele ove situacije oko pandemije, a da ne bude nešto što je narušavanje bilo kojega osnovnog temeljnog ljudskoga prava.. Hvala lijepo. Nastavljamo s raspravom. Sljedeći je kolega Vlaho Orepić ispred Kluba zastupnika HSU-SNAGA-Nezavisnih zastupnika i Nove politike. Izvolite kolega Orepić. Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege. Poštovani građani RH. Evo moram odmah reagirati na način da pozovem sve nas na racionalnost i da preuzmemo inicijativu na terenu. Pogledajte, lanci odbijaju otkupiti domaće proizvode. Evo mjere, neka država otkupi i neka vodi bitku sa lancima. Račun, slika računa doslovno, pazite ovo molim vas, danas u Imotskom maska 30 komada 759,30 kuna, antiseptik za kožu i površinu 200ml 59, znači te dvije stvari 819 kuna, 819 kuna ove dvije stvari. Molim vas, ovo su mjere koje nam jasno pokazuju u kojem smjeru trebamo ići. Spriječimo te lihvare koji koriste ovu situaciju. Zatim, ono što posebno želim naglasiti i što je uvijek bitno, demokracija nije ništa drugo nego procedura. Mi moramo poštivati proceduru, mi moramo biti legalisti zato smo pozvani i zato smo tu i zato smo plaćeni. Poštujmo Ustav, jasno je da se radi o izvanrednoj situaciji, proglasimo izvanrednu situaciju, tamo je predviđeno i zna se kako se to radi i onda sukladno tome postupaj. Nemojmo ovakve mjere donositi koje same koje same po sebi podrazumijevaju da se nalazimo u izvanrednom stanju, a mi ih donosimo kao da smo u redovitom stanju. To ne valja, to nije legalizam, to nije poštivanje onoga zašto bi se svi morali zalagati. I nitko nema pravo to raditi, može biti 16 vlada u tome, on to ne smije raditi, moramo poštivati ono što je propisano za svakoga. Kažemo da nije kršenje GDPR ovdje da ne rad, a već u sljedećem zakonu o kojem ćemo danas raspravljati imate čitav članak zakona čl. 5. koji je posvećen upravo o zaštiti osobnih podataka zatvorenika, čl. 5. idućeg zakona danas na sjednici. Ovdje ne treba nije bitno jer ga mi svrstavamo da nije zaštita GDPR-a, pazite obrazloženje, zato što se radi o očuvanju života ispitanika ili druge osobe. Nije točno. Mi povrjeđujemo GDPR GDPR u ovom slučaju ukoliko naravno ne poštujemo proceduru koja se propisala, a to je da proglasimo izvanredno stanje temeljem čl. 17. Ustava. Znači imamo dilemu da li ćemo ići na taj način i čl. 17. podrazumijeva situaciju da li će donositi odluku dvotrećinskom saboru o tom stanju ili će to ukoliko se Sabor ne može sastati raditi predsjednik uz supotpis supotpis predsjednika Vlade. Ostavlja se tu jedna mogućnost i čl. 16. itd. ne želim docirati bilo kome jel svi smo s tim nekakvim stvarima upoznati, samo hoću reći da ova tendencija mjera jednostavno neprihvatljiva. Mi narušavamo ono zašto smo tu da čuvamo. I tko to narušava? Upravo oni koji to trebaju čuvati i koji su plaćeni za to. Mi se nalazimo u demokratskom društvu, demokracija nije ništa, ponavljam, ništa drugo nego procedura i svi smo pozvani i obavezni poštivati tu proceduru i nemamo je pravo izigravati koliko god ti naši zakoni su napisani nesavršeno pa mi uvijek nalazimo krivine. Znači konkretno ću reći, ove izmjene zakona bi dopustile, molim vas poslušajmo svi radi javnosti, da se podaci o lokaciji bez prometnih podataka obrađuju s imenovanom s imenovanom u stanju, znači ime i prezime i lokacija. Nije GDPR, nije zaštita GDPR-a jel. Sljedeće što omogućava izmjena zakona da se korisnik odnosno građanin da se on ne obavještava o obrađivanju njegovih podataka. Vi ćete raditi nešto, a nećete čovjeka upoznat o tome. Treće šta ova izmjena dopušta, znači korisniku ili građaninu se ukida pravo na privolu te se pruža mogućnost uskraćivanja privole za obradu njegovih podataka, a prema zatvorenicima … drugi kriterij. Znači sada ćemo razgovarati o tom drugom zakonu, ponavljam koji je posvetio cijeli članak čl. 5. da bi se zaštitila ta osobna prava. Gospodo, ovaj prijedlog je narušavanje privatnosti to je neupitno. Poštujmo legalitet odnosno poštujmo ono što smo sami napisali i što smo izglasali i dvotrećinskom većinom izglasajmo izvanredno stanje i iz toga možemo izvlačiti ovakve zaključke, prije toga na to nitko ne smije ni pomišljati. Narušavanje procedure je ovdje, više nego očito. Pokušavamo nać nekakvim skraćenicama u tome smo specijalisti, uvijek nešto mi hoćemo prečice. prečice. Suspendiranje procedure je rad protiv onoga za što smo plaćeni da čuvamo ovdje, a to je demokracija, to je sloboda i to je protivno čl. 17. odnosno 16. Ustava RH. Znači naglašavam, nije izglasano izvanredno stanje, a već su uskraćene određene slobode, znači već smo u nekakvoj vrsti prijestupa u odnosu na Ustav. Pazite sljedeće, podaci o oboljelima, podaci o ljudima koji su stavljeni u karantenu na koje mislimo na bilo koji način voditi nadzor sa ovim mjerama će biti dostupni ljudima koji nisu ovlašteni za te podatke da imaju. Zašto bi neki teleoperater imao takve podatke ili bilo tko u sustavu? Mi očito imamo nekakvu tendenciju da dajemo neke velike zadatke ljudima izvan sustava da rješavaju naše probleme. To smo vidjeli i u situaciji donošenja zakona o lex Agrokoru gdje su ljudi koji nisu ni smjeli znati za taj problem bili nositelji rješavanja tog probleme, nevjerojatno i to uz blagoslov predsjednika Vlade i predsjednika sabora. Strašno. konačnici, ovo je neracionalna mjera u potpunosti. Kolege su prije i kolegice jasno rekli znači jednostavno ne možete, neprovedivo neracionalno, nepotrebno, jedino se bojim da nije nekakav diktat s neke veće razine nekome rečeno ajmo to nešto napraviti moramo napraviti itd., mi se ne smijemo ponašati u skladu sa diktatom. I na kraju krajeva ako vidite mi smo htjeli mi to priznati sebi ili drugima, na neki način smo prepušteni sami sebi i to je jedna činjenica, to je jedan ulazni podatak koji moramo dobro, dobro osvijestiti i ponašat se u skladu s tim. Znači u svemu ovome još treba napomenuti da ima čitav niz tehničkih mogućnosti koje su primjenjive, koje bi na ovaj način kako je zamišljena ova mjera urodila plodom odnosno tehnički bi dale rezultat, a mi uporno idemo s ovakvom mjerom koja definitivno prelazi granicu dobrog ukusa, koja je neracionalna i ja vas upozoravam ova mjera na ovaj način doprinosi širenju panike u odnosu na ovu situaciju u kojoj se nalazimo. Nemojte to dopustiti, imamo čitav niz racionalnih mjera koje možemo riješiti. A naše tendencije, našu brigu o trenutnoj situaciji usmjerimo prema ovome što sam maloprije rekao, o ovom računu kome je to interesantno pokazat ću, 800 i nešto kuna jedan paketić maski koje uz put rečeno ne štite na ovaj način i nekakvo dezinfekcijsko sredstvo. Ljudi urazumimo se, preuzmimo inicijativu, ako je rat vodimo taj rat na način da mi vladamo situacijom, a ne neko drugi s nama. Hvala lijepo. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Nastavljamo s raspravom, sljedeća je kolegica Anka Mrak TAritaš ispred Kluba zastupnika GLAS-a. Izvolite.

Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. I u vremenu krize moramo se strogo držati Ustava i zakona i to nam mora biti na pameti cijelo vrijeme. Zdravstvena, društvena i gospodarska kriza uzrokovana korona virusom je već nažalost vidljiva i nadajmo se duboko da će rješenje što prije pronaći kako bi se i Hrvatska i Europa i svijet zaista što manje suočili sa dugoročnim teškim posljedicama. ono što je također veoma važno je da ova situacija zbog naših vlastitih odluka se ne pretvori u krizu demokracije i građanskih i ljudskih prava. Potpuno nam je jasno da su potrebne određene mjere i restrikcije na koje nismo navikli i koje nisu uobičajene. Sjetimo se našeg sastanka kojeg smo imali u petak da se dogovorimo o radu ovaj tjedan i dogovorili se da ćemo razmišljati dan za danom. U nedjelju je bio potres u Zagrebu, danas je srijeda, meni se čini da je to bilo neke daleke godine. U takvoj situaciji živimo i tome se moramo prilagoditi. Stranka GLAS, mi smo građansko liberalni savez, konstruktivno pristupamo analizi podršci pojedinim mjerama. posebno ćemo paziti i pazimo na sve mjere koje donosi Vlada RH i Nacionalni stožer civilne zaštite da budu opravdane i utemeljene i utemeljene na odredbama Ustava i zakona te Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Bez obzira na ozbiljnost situacije nikada nije dobro vrijeme da se zbog sigurnosti dugoročno žrtvuje sloboda ili dozvoli neopravdani ulaz države u našu privatnost. Posebno je važno da sve mjere koje se uvode prođu strogi test razmjernosti i da se svaki opravdani cilj primjeni samo najprikladnije i najblaža moguća mjera kojom se taj cilj postiže. Posljednjih dana smo svjedoci da se u Hrvatskoj uvode ili planiraju mjere koje uključuju ograničavanje i praćenje kretanja i nadzor elektroničkih komunikacija. Ono što je važno, važno je da takove mjere i ako uvodimo moraju biti isključivo vezani uz konkretnu situaciju. Svi kolege koji su govorili prije mene, govore o tome da ako baš trebamo da je potrebo i svi predlažemo pojedine amandmane, mi u GLASU smo jednako tako predložili pojedine amandmane, ako se svi koji su govorili prije mene, dakle još nije bilo vladajućih s tim slažemo, da li nije došlo vrijeme da možda vidite te amandmane, da možda sjednemo i ako nam treba izmjena i dopuna ovoga zakona da zaista vodimo računa o tome kakva će ona biti. Sjetite se, ne tako davno, to je bilo prošli tjedan, prije tjedan dana, u srijedu kad smo odlučili da Nacionalni stožer civilne zaštite bude krovno mjesto tad smo tu odluku donijeli bez rasprave i složili se da tome tako bude. Vrijeme je u kojem ne trebamo koristiti ovu govornicu da s ove govornice šaljemo poruke tko su vladajući, tko nisu vladajući, ali vrijeme je vrijeme u kojem možemo donijeti krive odluke.

želimo biti u jednoj takvoj zemlji gdje je glavnina građana živjelo na način kako da pojedine zakone izbjegne, kako da nekako prođe ispod radara. Prema tome, vrlo pažljivo moramo voditi računa kakovu ćemo odluku donijeti. Mi imamo odgovornost, imamo odgovornost prema svojim biračima, imamo odgovornost prema ovoj zemlji. Ni jedna mjera ne može biti takova kad je prije o privremenoj suspenziji ljudskih prava da bude zloupotrebljena i korištena izvan strogo utvrđenih razloga zaštite zdravlja i života i najkraćeg mogućeg roka njene primjene. Svi osobni podaci i prikupljene informacije, ako i bude tako moraju se brisati nakon roka trajanja ako nisu rezultirali pravnim radnjama. Ono što želimo reći, moramo biti krajnje oprezni da nam pod izlikom izvanredne situacije i sprječavanja epidemije u zakone ne uđe opasna kukavičja jaja kojih ćemo se teško riješiti. Nemojmo to činiti. Ono što možemo napraviti je slijedeće. Prvu stvar koju možemo napraviti da zaista dobro još jedanput razmislimo da li nam ovakova izmjena i dopuna zakona uopće treba. To je prvi korak. U drugom koraku dobro razmislimo i pogledajte amandmane koje idemo, mi ne idemo s tim amandmanima zato što smo zločesti, zato da vam hoćemo pokazati da eto vi ne radite svoj posao, nego s tim amandmanima idemo iz razloga zašto smo se odlučili, zašto sabor radi, pa mi štitimo kroz svoj rad demokraciju koju ova zemlja, ponavljam ovo mjesto, sjetite se ovo mjesto koja odluka se donijela, nemojte da donese se bilo kakva odluka zbog koje ćemo trajno žaliti. Ja sam tu u replici pročitala odredbu Članka 17. Ustava, naš zadatak je štititi naš Ustav, naš zadatak je štititi zakone, naš zadatak je odgovornost. Dakle, tu je bilo u raspravi kako se može izigrati, pa nema tog zakona koje se ljudi koji žele izigrati neće domisliti kako će ga izigrati. Isti čas će već domisliti kako će to raditi i ne trebaju slušati od nas prijedloge kako to mogu, oni to već rade. Ali naša je odgovornost da nam ne prođe u ovom vremenu koje nije normalno, koje je izvanredno, u kojem ljudi zaista, znate stah od nepoznatog je najveći strah, nemojte i naš zadatak je da ne širimo paniku, naš zadatak je da budemo razumni, naš zadatak je da odluke koje ovdje donosimo budu jasne i budu opravdane zašto ih donosimo. To je naš zadatak u ovim vremenima. Strah od nepoznatog je ozbiljan strah. Ja živim od ove zgrade dva bloka dalje, u donjem gradu, dakle petak kad smo se tu odlazili, kad smo imali sastanak tad sam rekla dajte pričekajmo srijedu, pa ćemo u srijedu vidjeti što je dalje. U ovom trenutku kad sam ja tu vatrogasci ruše krov i dimnjake ne zgradi na kojoj jesam i saniraju štetu koja je nastala od potresa. To je situacija u kojoj živimo. O potresu će trebati još strašno puno govoriti i neću ovu govornicu, ovaj trenutak koristiti za to, ali koristim i hoću naglasiti odgovornost nas kao saborskih zastupnika, odgovornost Vlade i premijera Andreja Plenkovića koji je osobno odgovoran da ni jedna mjera privremene suspenzije ljudskih prava ne bude …/Upadica: 2 minute./… hvala odgovornost svakog od nas je osobno, da se mjere koje su prošle nadzor Hrvatskog sabora i koje su u skladu s ustavnim vrednotama te razmjerne cilju koji se hoće postići u potpunosti poštuju. Društvo slobodnih građana može funkcionirati samo ako ako su propisi koji su na snazi i ako se tih propisa svi dosljedno pridržavamo. To je u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo izuzetno važno. Hvala lijepo. **Hajdaš Nastavljamo s raspravom u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, kolega Mirando Mrsić, a nakon kolege Mrsića će nakon svakog govornika jedan stražar sabora zapravo dezinficirati i obrisati ovaj dio, sad smo to dogovorili, hvala na sugestiji.

Ovo nije vrijeme za politikantstvo, nije vrijeme za ubiranje političkih poena, ali je za vrijeme, ali je vrijeme kada možemo ukazati na stvari koje nisu dobre i spriječiti Vladu u najboljoj namjeri, vjerujem da je i ovaj zakon došao u najboljoj namjeri da odluke koje donose budu odluke u skladu sa Ustavom, da budu u skladu sa našim demokratskih poretkom i da ne vode u diktaturu. Vjerojatno kad se ovaj zakon donosio odnosno kad je pala ideja, vjerojatno u kriznom stožeru, da se krene s ovim zakonom, vjerojatno se gledalo iskustvo drugih zemalja, jedna zemlja koja je to pokušala, osim ovih zemalja koje imaju stalno u svojim zakonodavstvu da mogu nadzirati svoje građana je bila Njemačka. Njemački ministar zdravstva je kroz sabor, odnosno kod njihov parlament pokušao potjerati jednu odredbu koja je glasila da teleoperateri moraju bolnici dati podatke rodbine bolesnika da mogu obavijestiti rodbinu da je bolesnik obolio od koronavirusa. Parlament to nije odobrio, dakle nešto što je, recimo, unutar obitelji. Ono što je se desilo u Njemačkoj je da je Deutsche Telekom kriznom stožeru zdravstva omogućio da ima anonimizirane podatke ljudi u Njemačkoj da se vidi gdje se grupiraju ljudi, ali napominjem, anonimizirani. Ovdje to u ovom zakonu nije slučaj. I očito da je to bilo vrijeme kad je krenula samoizolacija, kad se tada očekivalo da će ovaj zakon pomoći da se lociraju oni koji krše samoizolaciju. Prošlo je vrijeme, nije bilo brzine i sad mi raspravljamo o tom zakonu koji je u ovom trenutku potpuno bespotreban. Gospodo, mi se nalazimo u 4. stadiju epidemije kada idu potpuno druge mjere i sasvim je sigurno da ono što je najavio i predsjednik Sabora, a i predsjednik Kluba HDZ-a da se razmišlja o aktivaciji čl. 17. Ustava, to znači da uvodimo jedan oblik izvanrednog stanja u Hrvatskoj koji će omogućiti da se suspendiraju određena prava Mi jesmo kroz krizni stožer suspendirali određena prava i nitko nije protiv toga, ali moramo biti u skladu sa Ustavom, da nam to bude i pouka za ubuduće kada bude sličnih kriza. Stoga sam bio iznenađen kad je ovaj zakon uopće došao, ja sam očekivao da će ovaj zakon biti povučen, ali očito da vladajući zbog nečeg svog razloga nisu taj zakon povukli jer opet, napominjem, u ovom trenutku u kriznom stožeru ministru Berošu ništa ne znači niti će išta značiti. Ono što ministru Berošu i kriznom stožeru treba, treba mu dakle, ovaj Sabor mora mu dati ovlasti temeljem čl. 17. i što prije to napravimo, prije ćemo riješiti ove prijepore. Inače, ako ovaj zakon zaživi, imat ćemo uspostavu „Big Brothera“ u Hrvatskoj i zakon će zaživjeti pod izlikom sprječavanja koronavirusa, a narušit će privatnost svih građana u Hrvatskoj. Slušamo, dakle, cijelo vrijeme da treba spriječiti širenje koronavirusa, a ono što je najvažnije, treba ostati doma i to je najbolja mjera. Niti ovaj zakon niti bilo tko neće spriječiti epidemiju, ako mi je sami ne spriječimo i ostati doma je poruka koja je najvažnija. Ovdje koristim priliku i da kažem Vladi i ljudima koji se često pojavljuju na televiziji, koji se pojavljuju sa onim maskama koje se zovu FFM koje su maske sa filterom, da ako niste bolesni, onda ne morate nositi tu masku. Ta maska treba biti kod onih kojima trebaju, koji je trebaju, a to su zdravstveni radnici koji su u neposrednom kontaktu sa moguće zaraženim i one trebaju biti kod njih, a ne kod ministra Krstičevića ili drugih ministara. Ako nisu zaraženi, ne moraju nositi maske. Moramo biti odvojeni, ako što smo odvojeni tu i ovdje apeliram na Vladu da zdravstvenim djelatnicima, svima onima koji su ugroženi jer rade sa potencijalnim bolesnicima, osiguraju dovoljno tih potrepština. Vjerujem da sa ovim donacijama će se to i desiti. No, da se vratimo na ovaj zakon, ovaj zakon definitivno uvodi političku državu u Hrvatsku, ono što nismo htjeli. htjeli. Što je ono sljedeće? Valjda što, hoćemo ići na čipiranje građana pa će svaki od nas dobiti čip pa smo onda riješili problem. Pod, ono što svih nas brine je da pod krinkom borbe protiv koronavirusa ozakonit ćemo široko praćenje mobitela svakog od nas. Nikog od nas ne može biti siguran da se nekome ne sjeti, a mogli bi mi vidjeti s kime Mrsić komunicira, evo mi ga možemo pratiti jer nam daje ovaj zakon. Ili s kime Hrelja komunicira i nitko to ne može jer u ovom zakonu to ne stoji, mi smo svi dali amandmane koji idu u potpuno istom pravcu, da ako ovo i prođe, što, ja se vjerujem da vladajući će odustati od toga, da ima prvo da onaj koga se prati, zna da ga se prati, da to bude najmanje 2 ili 3 puta tjedno, da ga se obavijesti da je prestalo praćenje, da to praćenje ima nadzor, da netko to kontrolira i drugo, da se to uništi. Svega toga nema. Očito da u brzini se htjelo raditi na tome da ovaj zakon dođe što prije, ali se očito da se zakasnilo. Ako ovo prođe, bit ćemo isto kao u Kini, Rusiji ili Izraelu jer to su jedine zemlje koje nadziru kretanje svojih građana i jednom kada ovaj zakon zaživi teško ćemo mi to maknuti iz, iz samog zakona jer recimo klimatske promjene su velika ugroza čovječanstvu. Po ovom zakonu dakle ministar okoliša koji je nadležan za klimatske promjene u RH može reći imamo veliku ugrozu idemo pratiti građane RH preko mobitela. Znam da se svi bojimo virusa, ja sam liječnik i znam što to je, cijeli život sam na, na borbi protiv bakterija virusa i kao hematolog, kao osoba koja se susrećala svaki dan sa infekcijama, ali virus će proć, ovaj zakon će ostati i ostat ćemo policijska država jedini u Europi zajedno sa Kinom, Rusijom i Izraelom. Zemlja koja predsjeda EU ne bi smjela dopustiti takav nazovimo luksuz da ide u nadzor svojih građana. Vjerujem da ovo ni Orbanu ne bi palo na pamet kad je proglasio izvanredno Temeljni problem ovog zakona je nedostatak osigurača. Ja ću i naš klub će poslati ovaj zakon na ocjenu ustavnosti jer smatram da su povrijeđeni, povrijeđeni čl. 17. Ustava koji jasno govori da se ograničenja ljudskih prava u slučajevima krize mogu samo ograničiti uz dvotrećinsku većinu iz sabora. Glasat ćemo protiv ovog zakona jer glasamo, glasam protiv uvođenja policijske države i pozivam predsjednika sabora, on je već to i najavio da se konzultira Ustavni sud i stručnjake jer smatram da se ovaj zakon treba donijeti u dvotrećinskoj većini jer duboko zadire u čl. 27. Ustava RH. Ne bih želio sudjelovati u saborskoj sjednici na kojoj ćemo donijeti ovaj zakon jer da opet podsjetim, ovdje smo raskinuli sve veze sa sustavom koji je kontrolirao svoje građane na razne načine i ograničavao im kretanje smatram da ne bi trebalo dopustiti da se u ovoj zgradi ponovno uspostavi kontrola građana i narušavanje njihove privatnosti. Virus je tu među nama, možemo se boriti na način na koji se možemo, lijeka nema, nema cjepiva i bit će mi vrlo drago vidjeti kada dođe cjepivo, a sigurno da će cjepivo doći, da li će kolega Pernar i svi oni koji se žustro bore protiv cijepljenja cijepljenja djece se cijepiti protiv koronavirusa 19. I to je ono što mi svi sa ove govornice moramo shvatiti da građani nas gledaju i da sve naše poruke koje šaljemo dolaze do građana. Stoga treba biti odgovoran

Hvala na asistenciji. Izvolite Izvolite kolega Stjepan Čuraj ispred Kluba zastupnika HNS-a, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Dakle, vrijeme i vremena su skoro pa izvanredna, praktički možemo reć da su već izvanredna. Uostalom to nam i čl. 17. Ustava govori što, kada i tada radimo. E sad, da li to se pozvati na to, onda nam ne treba ovaj zakon, a ja mislim da je bolje da mi o ovom ovdje raspravljamo. Ako mi uvedemo izvanredne mjere onda pretpostavljam da ove rasprave nema. Ova rasprava će iznjedriti, već je, nekoliko amandmana među kojima ćemo i mi podnijeti svoje u skladu onome što smo mi pričali. Šta je cilj? Ja se slažem, cilj je prije svega spriječiti ovu pandemiju i zaštiti ljudske živote i točka. Da li treba ovo donijeti sa dvotrećinskom većinom? Ja smatram da da. Ja uopće nemam nikakvi problem. Neka mi ovdje preuzmemo odgovornost, neka mi ovdje svi ponaosob i u ime građana koji su nas birali odvažemo koje su prednosti, a koje su potencijalne opasnosti, opasnosti ako ne donesemo ovo, opasnosti ako donesemo ovo. I što dobivamo s tim? Ja mislim da to mi smo kadri i mi to trebamo napravit i preuzet svako od nas ovdje odgovornost i ako ovo ne dobije 2/3 podršku, nema donošenja zakona sa svim onim što to znači ili ga napravimo tako da probamo vidjeti na koji način možemo dobiti zapravo sami cilj ovog zakona prije svega da ljude primoramo da ostaju i ne šire dalje zarazu, da ih na taj način, makar i onaj psihološki ako već znamo da oni mogu ostavit mobitel i prošetat, makar da znamo do koje mjere je ovo ozbiljno. I već je ta svrha s ovim donekle napravljena kad se o ovome priča da ljudi shvatite ako govorimo o tome da se određena sloboda prava na, na, na privatni život i na svoje kretanje razmatra da se na neki način ograniči da je ovo ozbiljno. To je već dobra stvar koju sad ovdje šaljemo poruku donijeli mi ovaj zakon ili ne. Ja smatram da ga trebamo donijeti dvotrećinskom većinom, da trebamo mi preuzet ovdje odgovornost i reći da pod ovim i ovim uvjetima da ili ne ili …/Govornik se ne razumije/… nismo se složili ili nećemo, pa idemo nešto drugo raditi. Preuzmimo odgovornost, zato nas ljudi i plaćaju i da ih zastupamo. Mi ćemo ić s amandmanima kojima sam reko. Prvo, ta mjera se mora odnositi samo na one kojima je određena mjera izolacije ne na bilo koga kom kako padne na pamet. Drugo, protokoli se moraju donijeti i treće moraju se svi podaci uništiti 30 dana nakon, znači sukladno zaštiti osobnih podataka i ti podaci se moraju smatrati kao klasificirani, znači da se točno ograniči tko ima pravo na uvid, pod kojim uvjetima, pod kojim razlozima i kako se postupa s tim podacima i da donesemo to dvotrećinskom većinom. Jel možemo ili ne možemo, jel da ili ne? Da li se ovime ograničavaju prava? Da. Mi već danas imamo u suprotnosti određena prava koja već jesu, pravo slobode govora sam spomenuo, kretanja, ne možete ulazit gdje god hoćete u tuđe. Znači bitno je kada ograničavamo neka prava da se ona ograničavaju sa ciljem da se ne rade na štetu drugih. To je osnova, to je danas normalno. Sada ovdje gledamo da li ćemo to proširiti da ograničimo nečije pravo da se kreće, a mi to radimo ograničavanjem pa da ga pratimo ako se kreće da ga znamo sankcionirati i upozoriti sa ciljem opet istim da se zaštiti drugi, to je ta vaga. Da li ima bolji način? Ja baš nisam čuo. Da li to treba, da li će to rezultirati neke mjere, da li će biti te opasnosti puno gore nego benefit? To je ono što

jasno ko dan. Zato upravo dvotrećinska većina i ako mi ovdje preuzmemo tu odgovornost da ovo ne treba, mi smo je preuzeli, svako je glasanjem svojim preuzeo tu odgovornost i to treba napraviti. Ja mislim da ako se prijedlozi, a vidim da smo dosta slični i kolege iz SDP-a usvoje i ako se na taj način ovo odredi da onda to može i polučiti neke mjere, a da se neće proizvesti ova šteta. Tu bi se mogao složiti s njima u krajnjoj liniji i ovi amandmani mislim da su manje-više svi isti, pa čak i amandmani GLAS-a koji ako će glasati protiv ne znam onda čemu ga uopće podnose da će tome rezultirati. I to je danas ovdje borba. Mi ako dovedemo zemlju i proglasimo izvanredno stanje onda se već po tom čl. 17. Ustava mogu suspendirati svakojaka prava i onda mi to donesemo, mi prepustimo dalje nekom drugome i nema više ovakvih rasprava. Ja mislim da je osnovno ovdje što treba utvrditi ne olako samo reći da se nešto može nego točno pod kojim uvjetima, koga, kako, zašto, što raditi s tim podacima, kada se brišu podaci, tko ih ima pravo vidjet i koja je to sve svrha. Ako se sve to ispuni i vidi da to nema neku mjeru onda ne moramo ovdje donositi, ali ako se to ne ispuni i da to ima osim psihološkog efekta koji sigurno već ovom raspravom je danas bitan jel se govori o ozbiljnosti situacije onda možemo i ovo donijet. Ali opet ajmo podijeliti to na razinu dvotrećinske većine, svi preuzmimo odgovornost. Ja se s time slažem jer u krajnjoj liniji to i je nešto što zadire u čl. 17. Ustava pa onda je da se može donijeti dvotrećinski, možda zakonski čak i nema uporište ili bude, nema, vidjet ćemo kako bude mišljenje, ali mislim da bi mi to svakako trebali imati. I zato mi ovdje jesmo pozvani da preuzmemo odgovornost i ja to upravo predlažem. Mi ćemo predati navedene amandmane sa jasnim ciljem, a taj cilj mora biti da se ispuni prije svega jasna, nedvosmislena i jedna jedina svrha ovoga da se samo osobe kojima je propisana izolacija mogu na takav način pratiti, da se te osobe moraju obavijestit, moraju znat, da se podaci klasificirano moraju rukovoditi s njime, točno tko i kako. Ako se to ne može osigurati ovaj zakon ne moramo donositi i da se ti podaci svi brišu, pogotovo nakon prestanka i sukladno zaštiti osobnih podataka. Dakle, sve preduvjeti do preduvjeta, do preduvjeta i ako to napravimo onda ćemo imati zakon koji će biti i provediv, a u krajnjoj liniji najmanje dovesti do nekih štetnih drugih nemilih posljedica o kojima mi svima a priori možemo samo hipotetski sada govoriti. Hvala. Samo sekundu prije kolege Radina i Bileka molim kolegicu za jednu asistenciju. Hvala. Izvolite Hvala. Izvolite kolega Radin. Pola, pola.

odnositi prema ovoj pandemijskoj situaciji. Nećemo spomenuti zemlje od SAD-a, Velike Britanije, da ne govorimo o Italiji zapravo donešeno je niz loših odluka i išlo se metodom pokušaja i pogreške. Ja ću sada da ne bi ponovio ono što su drugi rekli navest samo jedan članak povelje EU o temeljnim pravima. „Svako ima pravo na zaštitu osobnih podataka koje se na njega ili na nju odnosi. Takvi podaci moraju se obrađivat pošteno u utvrđene svrhe i na temelju suglasnosti osobe o kojoj je riječ ili na nekoj drugoj legitimnoj osnovi utvrđenoj zakonom. Svako ima pravo na pristup prikupljenim podacima koje se na njega ili na nju odnosi i pravo na njegovo ispravljanje. Poštovanje tih pravila poliježe nadzoru neovisnog tijela“. Ove izmjene zakona zapravo su nakon dobrog početka kojeg smo imali prošlog tjedna zapravo su jedan zastoj u jedan zastoj u inteligentnom pristupu u ovoj situaciji. Zbog čega? Prije svega zbog toga što su neprimjenjivi u drugom razlogu zbog toga što oni zadiru previše u područje ljudskih prava. Treći razlog taj što se daju ta prava i mnogim ljudima koji i inače nisu obučeni da takvim podacima, podacima raspolažu. Puno se govorilo ovih dana o Ustavu i dana o Ustavu i slažem se da je to ustavna materija. U slučaju proglašenja izvanrednog stanja sve to ima smisla, ali i ima smisla naravno pratiti i cjelokupno stanovništvo. Pratiti međutim cjelokupno, cijelo stanovništvo koje nije u slučaju, u slučaju jedne takve izvanredne situacije je za moj pojam neprimjenjivo. Moramo znati koga pratimo, ne samo mi, nego i koje pratimo moraju znati da su praćene osobe. Mora se odrediti vrijeme kada će biti praćeni i podaci nakon toga trebaju biti uništeni. Ja mislim da da oko toga se mnogi, mnogi slažu jer je to minimum zaštite ljudskih prava. Znači svi se bojimo naravno širenja, širenja te inače već široke pandemije, a i kod nas rastu brojke, s druge strane suspenzija ljudskih prava također ima posljedice koje su nesagledive, ovaj zakon je previše općenit u tom, u tom pogledu. Tako u praćenjem svih omogućujemo i da oni koji i inače su skloni kriminalu zlouporabe, zlouporabe situaciju, a žrtvama, znači osobama koje trebaju biti praćene zato što su da ne bi širile bolesti, zato što su bolesne one su žrtve, oni nisu kriminalci, zapravo njima sigurno neće, neće smetati da zapravo njihov mobitel bude kontroliran. A što se mobitela tiče, a tu bismo mogli govoriti satima, dovoljno da …/Upadica: Vi ste skoro do pola, samo da kažem. Hvala./… dovoljno ako u životu poznajete samo malo način kako mafija radi s mobitelima ćete shvatiti mislim kako je to moguće zloupotrijebiti. Znači na kraju, širenje korona virusa će biti spriječeno i pobijedit ćemo bolest ako ćemo biti inteligentno strogi, ne samo strogi. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Molim kolegicu prije slijedećeg govornika kolege Bileka. Hvala

Vladimir (Nezavisni)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolege, gospodine državni tajniče pa mislim da se stvarno nalazimo na granici toga da donosimo mjere koje pred nekoliko tjedana nismo nikada mislili. To je ono što nam Ustav omogućava. Nažalost uz sve ovo dobro što stožer zahtjeva od naših građana, evo dok smo tu sjedili dobio sam fotografiju od kolegice u jednom naselju pred trgovinom, grupa ljudi se nalazi još su si naručili i pizzu itd., na svu sreću u nekoliko trenutaka kasnije poslana je druga slika gdje je stigla policija i već to rješava, pa evo još jednom hvala predstavnicima MUP-a što izvrsno rade svoj posao. Naravno, da li će to biti dovoljno? Evo samo ovih par trenutaka nekoliko naslova koje je izašlo u zadnjih par 10-taka minuta. Sve teža situacija u novom žarištu korona virusa u Hrvatskoj, dvoje bolesnika primjeno u KBC Osijek kasnije otkriveno da su zaraženi. Ili druga, specijalizant vinogradske pozitivan, u samoizolaciji 160 zaposlenika. Mislim da smo na rubu i na granici da moramo donijeti vrlo teške odluke, odluke koje će već i sad donosimo neke koje ograničavaju određena prava kretanja, određena prava. Da li je to ovaj zakon? Mislim da je Vlada imala dobru intenciju kad su krenuli u ovoj zakon, da li je on ovakav dobar, nije, na ovakav način nedovoljno. Dozvolite mi da pročitam samo ovaj članak kojim se želi dopuniti odnosno njegovo obrazloženje koje kaže, ovim se člankom predlaže iznimno dopuštanje obrade podataka o lokaciji bez promptnih podataka u cilju zaštite nacionalne ili javne sigurnosti i to samo u slučajevima kada je Vlada RH proglasila prirodnu nepogodu ili katastrofu ili kada je ministar nadležan za zdravstvo proglasio epidemiju zarazne bolesti ili opasnost od epidemije zarazne bolesti u skladu s posebnim propisima. Dodatni uvjet za dopuštanje obrade tih podataka je da se u tim slučajevima zdravlje i životi građana bez obrade tih podataka ne bi mogli učinkovito zaštiti, ministar nadležan za proglašenje prirodnu nepogodu ili katastrofu odnosno ministar nadležan za zdravstvo ovlašteni su uputiti zahtjev operatorima javnih komunikacijskih mreža i javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga koji su obvezni osigurati podatke o lokaciji bez prometnih podataka za obradu. Za obradu podataka nadležno je tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite, a na samu obradu primjenjuju se propisi kojim se uređuju zaštita podataka. Preopćenito. Mora se definirati i zato su spremni neki amandmani koje nadam se da će se usuglasiti jer se mora definirati točno na kog se odnosi, da li su to ljudi u karanteni, da li su to ljudi u samoizolaciji, znači mora se znati koga se nadzire, sa kojim ili za što. Druga stvar, mora se odrediti vrijeme za koje se može, ako uđemo u ovu priču, za koje se može nadzirati. Znači u ovom slučaju isključivo za vrijeme trajanja ove pandemije, ne dan poslije, uništavanje tih podataka nakon toga, pristup tim podacima, ko, kako, na koji način se obrađuju, kako se s njima postupa. Osoba koju se prati mora bit informirana, mora se znat da se ne bi desilo upravo ovo što su ovdje neki od kolega rekli da se prati općenito da niko ne zna više ko koga prati s kojim podacima da se prisluškuje ili nešto drugo.

ja se nadam da će se ukoliko dođe do izglasavanja ovog zakona on poboljšati da bude u korist svih naših građana i u korist da se zaustavi ova pandemija. Hvala lijepa.

Izvolite kolega Grmoja ispred Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista kolega Grmoja i kolega Bulj dijele raspravu Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. **Grmoja, Nikola (MOST)** Mislim da mi neće trebati toliko s obzirom da smo stav iznijeli, a evo neću ni dirati ovdje govornicu da nema ovaj ove pauze između mene i kolege. naš stav je jasan. Postoje neke slobode koje ne smijemo ugroziti, a posebno ih ne ugroziti jednim zakonskim prijedlogom koji ne vidim da će poboljšati našu spremnost da se suprotstavimo ovoj epidemiji, ne vidim način na koji će ova mogućnost praćenja mobitela, posebno ako uzmemo u obzir da će ovim prijedlogom se pratiti svi građani, kako će to biti omogućeno. Jedino što će biti omogućeno to je Vladi, a time se otvara pitanje određenih zloupotreba, Vladi će se omogućiti da prati gotovo sve građane, da te podatke da te podatke naknadno koristi, što nije nešto što bismo trebali podržati. Kada sam jutros, i to sam rekao u stanci, davao izjavu, bojao sam se da ću biti zbog ove opće histerije koja vlada, imao sam dojam ono da bismo svi u ovoj borbi da nekako zastupamo takav stav predali nekakva osnovna ljudska prava, ali ipak nije tako. Naš život u ovim trenucima nije normalan, život naših građana nije uobičajen, ali isto tako trebamo ipak zadržati nekakav minimum ljudskih prava jer možemo se ja mislim složiti da bilo kakav život nije život za kojeg se, za kojeg se vrijedi boriti, a život gdje vas Vlada nadzire i to bez ikakvog racionalnog objašnjenja zašto to čini ja mislim da nije država, nije društvo u kojem želimo živjeti. Vidio sam da i kada sam iznio stav da je predsjednik sabora Jandroković vrtio glavom kad sam spomenuo ministra Božinovića koji je na čelu stožera i taj njegov totalitarni refleks iz bivšeg režima, ja imam opravdano ovaj pravo sumnjati da ljudi, znači koji su bili dio jednog represivnog aparata o kojem je i Mirando Mrsić govorio kao zastupnik, da jednostavno imaju takvu tendenciju onda i u ovom mirnodopskom demokratskom uređenju, doduše ovo su izvanredne okolnosti, koristiti mehanizme koji su im na raspolaganju kako bi ograničavali ljudska prava. Ja vjerujem znači da ove preporuke koje naš stožer daje, posebno što se tiče zdravstvenih uputa treba slušati, ali isto tako pozivam i građane, pozivam i javnost, pozivam i medije da ne ne isključujemo razum. Razmišljajmo o svim prijedlozima koji dolaze ovdje, razmišljajmo o svemu što dolazi u javnost, znači iako je izvanredna situacija ne treba sve bespogovorno prihvaćati. Naravno, zdravstvene upute svakako, ove upute koje daje stožer oko stožer oko suzbijanja koronavirusa, držanja socijalne distance, zadržavanja u svojim domovima, higijenskih ovih navika i stvari koje trebamo primjenjivati, ali ne možemo doći u situaciju da sve što nam se od Vlade u ovom trenutku servira da prihvaćamo bespogovorno. Vidim da je nekako takav, takav stav i onda ko god nešto kritizira ili iznese nekakav protuprijedlog postoji opasnost da ga se čak proglasi petokolonašom, vidim i takve tendencije …/Upadica: U petoj minuti ste svog razgovora/…to Dončić, Siniša (SDP)** Nema potrebe pošto nije dirana pozornica, izvolite tj. bina. Izvolite kolega Bulj. Hvala lijepo. Naravno da su slobode ono za što se borilo, krvarilo i da kad govorimo o smanjenju sloboda trebamo biti prije svega konstruktivni, jasni i precizni. Ovaj zakon je sve osim toga. Ovaj zakon u biti sad kad imamo krizu, kada ljudi naravno cijeli narod u RH, svi građani su jednostavno pod pritiskom koronavirusa u borbi, naravno da ih pozivam da slušaju Nacionalni stožer što se tiče zdravstvenih ovaj preporuka. Međutim, kad ovaj zakon dođe u ovo vrijeme, a ja ću jednostavno pojasniti vama uvaženi tajniče, potpredsjedniče sabora šta to znači. Znači teleoperateri koji su u stranome vlasništvu će pratiti naše građane gdje se nalaze. Najprije smo to dali stranim vlasnicima koji imaju sad najveću dobit u cijeloj EU i oni će sada nas pratiti isključivo na način da npr. evo ja sad da objasnim građanima da bolje razume ako gledaju jel ovo je bitno zbog njijzi, ovaj mobitel ostavim ovdje i sad odem ne znam di, taj mobitel je tu. Ja pitam sad pitanje ako ja sad odem na Trg Sv. Marka, a mobitel je ovdje, gdje sam ja u tome trenutku po GPS-u i po vašim saznanjima? Da li će netko tko je uzeo pajser i išao opljačkati ili tko ima zlu namjeru, da li ste riješili problem? Ja vas pitam da mi odgovorite, uvaženi tajniče, što, mislim vi jednostavno želite kontrolirati cijelu situaciju. Naravno da mi moramo pozivati građane da su u samoizolaciji. Naravno da građani očekuju od nas mjere. Očekuju mjere, evo meni cijelo jutro ljudi, iz Vrgorca, sad će vrgoračke jagode, uskoro, kupujmo domaće, da, očekuju, što je sa tržnicama? Kako, na koji način će to prodati? Znači mi moramo donositi snažne mjere i naravno po ovome pitanju samoizolaciji da policija ima instrumente kontrole i mi moramo dati policiji, zdravstvenim ustanovama, ljekarnama, svi mi koji živimo, a ja živim u Sinju, nažalost, desilo se već zaraze, cijeli je čak Stožer za civilnu zaštitu grada Sinja u izolaciji jer je čovjek koji je bio zaražen, čovjek jedan od zaraženih je bio u stožeru i znamo i osjećaju građani taj problem. Međutim, u ovo vrijeme provlačiti ovako sulude zakone, bez kriterija, bez da je napisan, bez netko da ima volju kontrolirati ljude, pokrete, gdje se nalaze. Pa to je sloboda. Kao što je govor sloboda, tako je i kretanje sloboda, a ovima što smo oduzeli slobodu i oni što ne bi smjeli, što krše zakone najteže kaznene mjere treba povećati za ove koji su u izolaciji i kontrole. Naći modele, ali ne to priliti na cijelo društvo. Smatram da ovaj zakon nije, ne smijemo ga donijeti u ovome trenutku, ne smijemo ga donijeti nikako jer sloboda je najbitnija, ali naravno da slobode koje imaju ograničenja zbog ovoga slučaju borbe protiv virusa, imaju svoga smisla. Ali ne na ovaj način da kontrolirate apsolutno sve. Pa metnite čipove ljudima. Evo, lakši vam je problem. Čipirajte ljude, čipirajte, bolje ćete znati jer nećete imati onda šansu ostaviti mobitel na jednome mjestu i otići kupiti drugi mobitel i s drugim raditi. Što ispada da će kriminalac koji iđe otvarati vrata, onaj kriminalac koji će ići razbijati auto, kojem je pajser .../Upadica: Dvije minute./... pa će on ostaviti tu mobitel sa sobom. Ne, vi ćete pratiti ljude i kontrolirati situaciju. Još jednom, vrlo bitno je, narod očekuje složnost, mi smo kao oporba prihvatili sve mjere koje su bile dobre bez obzira što smo dali amandmane na mjere koje ste dali. Nisu čak ni amandmani prihvaćeni, ljudi su nezadovoljni, poduzetnici, što se tiče gospodarskog oporavka, mi smo podržavali, ali tražimo i od vas kooperativnost, da ne gurate kroz i ne stvarate paniku, zakone koji ugrožavaju određene slobode koje nije potrebno ugrožavati. Ima modela i načina kako zaustaviti one koji prenose neodgovornim ponašanjem svoje zaraze, ima modela na kojima se radi, ali i sloboda je vrlo bitna. Za slobodu se gine. I nije jednostavno ovo, ja ne znam kako je palo na pamet na ovaj način ovo predložiti. Je da je predsjednik nešto sad pokušao to, predsjednik Sabora kao nešto sa Ustavnim sudom, međutim, ja bih vas zamolio evo, i u ime kluba, povucite ovo jer ovo ne možemo prihvatiti. Ovo ne možemo prihvatiti. Od vas očekujemo mjere za spas hrvatskog gospodarstva, očekujemo mjere zdravstvene, poštivamo odluke Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, zdravstvene mjere, sve uvažavamo, prihvaćamo, međutim, sad u ovom trenutku podvući ovo da kontrolirati svaki pokret građana u RH mislim da je u najmanju ruku podlo, ugrožavanje demokratskih sloboda. To vam govorim, ugrožavanje isključivo demokratskih sloboda

Nema savršenog zakona, pa tako neće vjerojatno neće biti niti ovaj. Međutim, svaki zakon ima opravdanje, pogotovo u ovakvom slučaju. Ako će doprinijeti, ako će ova mjera doprinijeti spašavanju i jednog ljudskog života, onda je donošenje takve mjere opravdano. Mi zapravo ovdje cijelo vrijeme govorimo oko donošenja zakona, a zapravo ne radi se o donošenju novog zakona, nego se radi samo o promjeni čl. 104. odnosno dopuni čl. 104. postojećeg zakona di se jasno kaže da se pod određenim uvjetima može primijeniti, odnosno upotreba elektroničkih pomagala u određivanju lokacije neodgovornih ljudi koji svojim dakle, lošim neodgovornim ponašanjem siju viruse diljem Hrvatske. Ako ćemo u tom slučaju iako se jasno zalažem za zaštitu ustavnih prava i ustavnih sloboda, ali ako ćemo u tom slučaju i malčice prekršiti dio njihovih sloboda, a u zaštitu zdravlja naših građana, nećemo, gledajte, gđo. Pusić, ja mislim da je važnije ovoga trenutka zaštiti zdravlje naših građana, nego onemogućiti nekoga da šeta slobodno Hrvatskom i sije viruse. Kako je to gđa. Markotić neki dan lijepo rekla, dakle to su ovi suvremeni teroristi koji bez ispaljenog metka zaraze, a posljedično i usmrte određeni broj naših građana. Takvima, ma pustite vi diktaturu, ovog časa trebamo pribjeći svim dopuštenim mjerama da bi zaštitili naše zdravlje.

cjelodnevno izvještavaju o tome što je nužno činiti da bi se zaštitili i smanjili ugrozu su izloženi danas ovim neodgovornim pojedincima, odnosno oni sumiraju rezultate neodgovornog ponašanja određenog dijela naših građana koji ne poštuju njihove naputke koji se ne pridržavaju izolacije, a na njih se upravo i odnosi ovaj zakon, ne odnosi se na građane koji normalno niti imaju naznake zaraze nego se odgovorno ponašaju jer ostaju doma jer im to savjest nalaže, dok oni drugi kruže okolo i prosipaju viruse na sve strane. U tom smislu ćemo se zalagati da se ovaj zakon donese. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Prije kolege Zekanovića, samo molim kolegicu na malu intervenciju. Hvala. Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića. Izvolite. Najdragocjenije što čovjek ima je sloboda i sloboda je neprocjenjiva, nema cijenu i nitko je ne smije ograničavati. Nitko, apsolutno nitko. Međutim, neki ljudi koji su nekoć bili zaposleni u Sekretarijatu za narodnu obranu bivše države, one Jugoslavije, to je konkretno g. Božinović, očito neke mjere i instrumente koje je onda koristio, pokušava koristiti danas. Dobro, oprostit ćemo mu to što govori zemljotres, a ne potres, ali mjere kojima se sputavaju slobode kao u najtamnije vrijeme znači, komunističkog režima, e to mu neće proći. Meni ovdje smeta što sam čuo i od kolega iz SDP-a, oni će podržati ovaj zakona koji je loš, ako uz to bude dvotrećinska većina. Ja ga neću podržati niti relativnom niti dvotrećinskom većinom jer ovo je loš zakon. Dakle, ja ne želim da bilo kojeg građana moje države, bilo kojega, bilo koju Hrvaticu ili Hrvata, bilo gdje u Hrvatskoj netko može poput onog „Big Brothera“ promatrati u svakom trenutku. Ne želim. Ako nekome se to sviđa, neka se slobodno čipira, čuo sam kolege, predlagali čipiranje, narukvice, neka slobodno sebi stavi ogrlice oko vrata, narukvice oko ruke, čip ispod kože i neka stavi to online da ga možemo pratiti. Ja ne želim. da želim za sebe, ne želim za svoju obitelj i ne želim za niti jednog Hrvaticu ili Hrvata. Ne želim. Jer to nije dobro, to vodi u jedan totalitarizam. Ovo je samo početak i ovo stvarno nije dobro. Ali, ako mi želimo spriječiti zarazu koronavirusom, pa to se spriječi u 5 sekundi ako postoji politička volja. Znate li što se dogodilo s migracijama, nelegalnim migracijama u onom trenutku kad je mama Merkel rekla stop? Stale su, je nakon što je gđa. Merkel otišla na granicu između Grčke i Turske, je li iti jedan migrant više ušao u EU? Nije. Jer je postojala politička volja. Nažalost nekoliko ih je i smrtno stradalo, par onih brodova, glisera je prevrnuto, ali niti jedan više nije pokušao imigrirati u Hrvatsku. U onom trenutku kada drug Božinović bude htio kazniti na jedan pravi način, na pravi način kazniti svakog onoga tko prekrši izolaciju, a to je kazna zatvora, pa nema razgovora. Ideš u zatvor jer si ti bio terorist. Jer svojim neodgovornim ponašanjem ugrožavaš sve nas ovdje. E onda neće biti ovog problema. Dakle, kazna zatvora istog trenutka i ovoga problema više nema. A sve ovo ostalo, ako netko želi eksperimentirati, pozivam Vladu RH neka ona malo eksperimentira s ovim. Da mi vidimo, evo ga, kako je to pratiti npr. našeg predsjednika Vlade, njegove zamjenike, ili evo ga, svi oni koji brane ovaj zakon, evo kolege iz HDZ-a su tu sklone tome, neka oni svoje mobitele daju da ih netko može pratiti svaki dan i cijeli dan. Ja ću reći i ovo, ja uvijek nastupam i iz ove pozicije vjernika i meni ne treba da me prati čovjek. Ja sam transparentan prema onome gore. On me prati svaki dan, cijeli dan, ja u to vjerujem. A da me prati netko kome je dao nalog g. Božinović, e to neće proći. Dakle, oštrim sankcijama prema prekršiteljima, neka policija radi svoj posao, strogo i oštro, normalno i edukacijom i na svaki drugi mogući način, ali nekakvim mjerama elektroničkog praćenja koje mogu izmaknuti kontroli, koje mogu izmaknuti kontroli, ovo je samo početak, e to je loše. Ovo izgleda jako bezazleno na prvi pogled, jako bezazleno. Ma hajmo mi samo to ovaj put napraviti jer je situacija takva kakva je. Pa ljudi moji, znamo da je bilo stotinu i jedan primjer i situacija kada se netko izgubio, bilo gdje, pa nije trebalo mijenjati zakon, odmah bi se locirao mobitel te osobe koja je bila tražena. Dakle, ne treba se mijenjati zakon za ovo, znači sud može u datom trenutku donijeti tu odluku ako je netko sumnjiv, da se prati, ali na koncu moram ipak istaknuti da je ovaj zakon i besmislen zbog toga što nije provediv. Iz jednostavnog razloga što svatko može ostaviti mobitel u svojoj kući i izaći vani gdje god hoće. I drugi razlog što metoda triangulacije uz pomoć više baznih stanica nije toliko točna. Meni nije dovoljno dobro ako ja znam da čovjek se kreće u nekakvom radijusu od nekoliko stotina metara ili više, ja želim znati je li on u samoizolaciji u svojoj kući, a to ovom metodom ne možemo doznati. Namjera ove metode je nešto drugo ili je možda samo nekakvo, nestručnost predlagatelja. Evo ja se nadam da su ovdje predlagatelji malo žurili s jednom mjerom da bi se pokazali frajeri, ali možda i nije samo to, možda je i namjera predlagatelja da se preko ove krize, preko ove mjere uvede jedna kontrola koja nije dobra. Hvala. Time smo završili s raspravom u ime klubova zastupnika. Sada nastavljamo sa pojedinačnom raspravom, prvi je kolega Peđa Grbin. Izvolite kolega Grbin.

Meni je apsolutno svejedno. Ako želite, kako želite možemo imati i gore. Uredu, evo prihvaćam.

Zahvaljujem. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Stav da ako treba diktatura onda je diktatura u RH u kojoj je parlamentarna demokracija nije prihvatljiv. prihvatljiv. RH svoje demokratske institucije mora čuvati uvijek, a pogotovo kada su one izložene riziku zbog izvanredne situacije ili neke vanjske ugroze, bila ona od strane nekoga svjesnog ili od jednog organizma, a upitno je da li je virus uopće organizam koji nikakve svijesti nema, ali prijeti životu i zdravlju građanki i građana RH. I kada nam prijeti takva ugroza mi moramo čuvati demokratske strukture jer će ugroza proći, a opasnost na neke mjere koje se uvode bez kontrole i bez nadzora ostanu i tada je velika. A zašto tvrdim da je velika? Zato što nas tome uči povijest, zato što nas tome uči prošlost i zato što smo vidjeli da su često u zemljama koje su išle za logikom ako treba diktatura izvanredne okolnosti bile upotrijebljene za uvođenje onog izvanrednog stanja koje je uključivalo vojsku na ulicama, policiju na ulicama i nakon toga i po proteku tih ugroza održavanje tog izvanrednog stanja kako bi netko ostao na vlasti. Mi u Hrvatskoj to nećemo dopustiti i zato mi je izuzetno drago što je kolega Bačić jutros u ime kluba HDZ-a rekao da su napokon prihvatili da ovakve mjere, ali i one kakve smo donosili prethodnih dana koje se odnose primjerice na ograničavanje slobode kretanja treba donositi onako kako je to predvidio Ustav, a to je dvotrećinskom većinom. Zbog onih kolegica i kolega koje sam slušao u prethodnih nekoliko sati, a za koje mi se čini da su sjedili na ušima dopustite mi da nešto objasnim. Klub zastupnika SDP-a neće podržati ovaj zakon samo ako bude usvojen dvotrećinskom većinom. Klub zastupnika SDP-a je doista to postavio kao uvjet, ako ne bude dvotrećinska većina onda za njega sigurno nećemo glasati. Ali smo postavili još jedan uvjet, a to je usvajanje našeg ili nekog drugog amandmana od kolegica i kolega koji su ga predložili, a koji ovu mjeru ograničava i svodi u ustavne okvire i to konkretno. Mjera mora biti ograničena na krug osoba kojima je određena samoizolacija i zabrana kretanja, mora. Mjera mora biti vremenski ograničena. Osobe na koje se odnosi mjera i koje će biti pod nadzorom o tome moraju biti obaviještene, mora biti regulirano kako će se postupati sa podacima nakon što mjera prođe, a mi jasno definiramo da će podaci tada biti uništeni osim ako ne budu iskorišteni za pokretanje odgovarajućeg sudskog postupka i konačno tražimo uvođenje parlamentarnog nadzora. Parlamentarni nadzor i to konkretno Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost koji se inače bavi ovakvim mjerama je nužan kako bi se spriječile zlouporabe na koje su kolegice i kolege koji su govorili prije mene opravdano ukazali. Jedino sa takvim amandmanom odnosno sa takvom izmjenom i jedino sa usvajanjem ovakvog zakona dvotrećinskom većinom mi ćemo ispuniti ono što je pred nas stavio Ustav RH. A u kriznim vremenima, a današnje vrijeme je doista krizno moramo se vraćati na temeljni akt koji upravlja ovom državom, a to je Ustav i truditi se do zadnjega da poštujemo slobode i prava koje su iz tog Ustava zajamčene. Zahvaljujem. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Ostanite ovdje kolega GRbin, na vaše izlaganje imamo tri replike. Prvi je kolega Hrelja. Replike su u mikrofon lijevo od mene, desno od vas. Hvala. Poštovani kolega Grbin. Dakle, sigurno je točno da unatoč parlamentarnom nadzoru pokazalo se da podaci cure, da mi imamo loše sustave i lošu kontrolu i sada to znaju svi građani RH. Sada su u svojim kućama, većina njih zatvoreni, razmišljaju kada će ovo završiti, dal će imati za hranu sljedeći mjesec, dal će imati posla, kakve su njihove perspektive i sad još govorimo o tome da idemo u jednu neselektivnu mjeru da se svima mogu da ih još treba i prisluškivati na neki način odnosno tako je dizajniran ovaj zakon. Naravno da treba ograničiti, naravno da ćemo i klub HSU-a i nezavisnih zastupnika stoji iza ovih amandmana i pridružujemo se isto zahtjevu ako se usvoje amandmani i donese dvotrećinskom većinom da smo tada za. Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovani kolega Hrelja. Prošlog tjedna u srijedu i četvrtak raspravljali smo o daleko konkretnijim prijedlozima i za hrvatske građane daleko važnijim prijedlozima nego što je ovaj danas, raspravljali smo o mjerama koje iako nedostatke donekle ublažuju položaj i naših građana i radnika i poslodavaca. Međutim, danas raspravljamo o mjeri prisluškivanja. Kada se takva mjera, bez obzira što se ovdje govori o praćenju kretanja to je oblik prisluškivanja. Bez obzira što se takva mjera nekome možda čini opravdanom mi moramo biti skeptični, to je naš posao za to su nas građani birali i zato inzistiramo i na onim ograničenjima koje smo uveli, a isto tako i na pragu nadzora koje će imati parlament. A dopustite mi da ovu priliku iskoristim kako bih upozorio na još nešto. Ministar Aladrović je danas najavio izmjene radnog zakonodavstva i ograničavanje radnog prava.

Imamo tri replike u ovom Hrvatskom saboru ne zvuči ni malo, ni dobro ni ja ne vjerujem da vi želite uvodit jednu paniku među ljude, ali govoriti o tome da bilo koji zakon koji donosimo ovdje je početak diktature, a pogotovo kad znamo koja nas je ugroza u ovom trenutku zahvatila i reći da kad ta ugroza prođe da će se nastaviti mjere koje su ovim zakonom predviđene, mislim da je pomalo zlonamjerno i da je to pomalo sijanje krivih poruka iz Hrvatskog sabora i zato vas molim da se korigirate u tom dijelu jel mislim da to nije dobro. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Izvolite odgovor kolega Grbin. Poštovani gospodine Totgergeli ne moram se korigirati, trebali ste samo pažljivije slušati. Jer ja sam rekao nemojmo dopustiti da ovo bude ulazak u diktaturu. I to ću ponoviti, nemojmo dopustiti. Svi zajedno, svi koji smo ovdje i kolegice i kolege koje zbog dogovora kojeg smo postigli i potrebe da budemo udaljeni ovdje nisu, možemo zajedno donijeti mjere koje će biti svrhovite, a istovremeno ne previše nametljive za naše građanke i građane ili možemo posegnuti za alternativom za mjerama koje je primjerice uveo Singapur. Singapur je napravio aplikaciju koju je učinio dostupnim svim građanima te države. Singapur ima nešto više stanovnika od Hrvatske, preko 700.000 građana Singapura instaliralo je tu aplikaciju i osiguralo da se ne približavaju jedni drugima ako su suspektni ili imaju imaju korona virus. Ta aplikacija je od strane Singapura učinjena otvorenom i dostupnom svim državama, svim gradovima svijeta. Pozivam stoga Vlada da pogledaju šta su u Singapuru napravili …/Upadica: Hvala kolega Grbin./… i da se poslužimo njihovim primjerom koji je doista dobar. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam. Kolegica Mrak Taritaš, izvolite. Kolega Grbin, mi već zajedno dugo radimo i ja apsolutno znam da vrlo jasno govorite i vrlo jasno progovarate o odnosu bilo kojeg zakona vezano uz Ustav. I ono što iz vaše rasprave treba zaista ostati upečatljivo, točno ono što je kolegu Totgergelia zametalo, mene uopće to nije zasmetalo jer činjenica je da ne smijemo dopustiti da jedna ovakva mjera bude uvod u diktaturu jer to su već neke parlamentarne demokracije prošle. Prema tome, kad je bilo riječi o nekim drugim mjerama mi smo čak jednoglasno i glasali za njih bez obzira što se i nismo slagali i raspravljali, ali ono što je moj upit vama, dal vam se ne čini da je ovaj zakon apsolutno u ovom trenutku bespotreban, jel bit će kukavičje jaje kojeg se nećemo moći riješiti. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša Poštovana kolegice Mrak Taritaš, prvo ću se osvrnuti na prvi dio vaše replike. Hrvatski sabor je prošlog tjedna pokazao da u vremenima krize može biti odgovoran i ekspeditivan. Sada je da i drugi koji sudjeluju u rješavanju ovih problema pred kojima se nalazimo, a konkretno mislim na Vladu, budu tako odgovorni i ekspeditivni. Primjerice, ja već danima upozoravam na problem sa rokovima u sudskim postupcima. Od strane ministra Bošnjakovića još uvijek nismo čuli ništa. A danas više nemamo samo virus već imamo i potres zbog kojeg mnogi kolege odvjetnici u Zagrebu ne mogu otvoriti svoje urede i pristupiti svojim spisima da bi napisali žalbu. A što se tiče drugog dijela vaše replike i pitanja koje ste mi postavili. Ne, ne smijemo dopustiti da ovaj zakon ili neki drugi koji bi mu bio sličan postane kukavičje jaje u gnijezdu hrvatske demokracije. Hvala. Hvala i vama. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Slijedeći je kolega Stjepan Čuraj. Možete malo, evo sekundu, hvala.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, prvo jasno ljudska prava moraju biti iznad svega. Nema s njima nikakvog tamo vamo tangovanja, micanja, malo je malo nije, to mora biti svima jasno. Na to nas ne obvezuje samo Ustav nego i svaka, svaki civilizacijski doseg, zdravi razum. trebamo ovdje donijeti odluku što raditi kad su dva prava u suprotnosti i na koji način se prema tome odrediti. S jedne strane imamo pravo na privatnost, s druge stane imamo pravo na sigurnost. Pod sigurnost mislim na zdravstvenu, na tome da te država zaštiti od zdravstvene ugroze, od svih drugih aspekata koji mogu ugroziti ko i razno razna druga prava koja zadiru u slobodu govora, u ograničavanje kretanja pod određenim uvjetima itd. i do sada je uvijek bilo univerzalno pravo i u našem Ustavu da možeš prakticirati svoja prava god nekog drugog ne štetiš, ne radiš škodljivost. Zato mislim da ovdje nitko sa zdravom pameću ne kaže da je nekom prekršeno njegovo ljudsko pravo ako je on stavljen u izolaciju. I to je normalno. Ja nisam čuo nikoga ovdje da je nekom reko da su sada pogažena ljudska prava onih kojima je određena samoizolacija odnosno izolacija. Što god to značilo, bez obzira bila ona stvar njihovog odabira, al u pravilu to je zapravo nešto što se nameće. Ono što sam već rekao u ime kluba trebamo vidjeti smisao, svrhu što ćemo postići, odvagati da li ćemo dobiti više štete nego koristi i preuzeti tu odgovornost. Odgovornost je vrlo jednostavna, cilj je jasan spriječiti širenje virusa i time smanjiti rizik od gubljenja, nepotrebnog gubljenja ljudskih života. S druge strane imamo ugrozu privatnosti, nešto što se može zloupotrijebiti i ako mi ovdje ili sutra se naravno osim prihvaćanja amandmana s kojima ćemo ići, jasno ne stavi na znanje kako će se postupati s ovim podacima, na koji način, s kojim ciljem, na koje osobe onda mi nećemo moći ovo …/nerazumljivo/… ali ako ono što sam rekao se kaže da se to odnosi samo na osobe u izolaciji, da one moraju biti obavještene, da se podaci moraju tretirati kao klasificirani, a znamo što znači klasificirani podaci tko sve ima pravo pristupa njima i s druge strane da se ti podaci, doduše to i piše da će se po prestanku praćenja i korištenja tih podataka, a i sam zakon kaže da se zapravo na obradu podataka odgovarajući se primjenjuju posebni propisi o zaštiti osobnih podataka koji navode da se oni moraju uništiti u roku od 30 dana. To je dobro, možda još specificirat. I onda vidimo zapravo da li to udovoljava onom osnovom kriteriju koji sam rekao, kriteriju razmjernosti. I to je osnovno ovdje pitanje koje je pred nama. Po meni, ako poduzmemo sve ove mjere i izglasamo ovo 2/3 većinom s obzirom da se suspendiraju određena ljudska prava ovime, nedvojbeno, nedvosmisleno, onda možda upravo to načelo razmjernosti ipak je, ide prema zaštiti ovoj što se tiče sigurnosnog aspekta i širenja virusa. Ali samo pod tim uvjetima. Ovako paušalno kako je došlo pred nama ne …/Upadica: Minuta./… meni je simpatično vidjeti ovdje da su na istoj strani, sad ne znam jel to dobro ili loše osobe koje nikad nisam mislio da će biti na istoj strani, govorim o kolegici Pusić i kolegi Zekanoviću koji jednako zapravo se ponašaju možda iz nekih svojih drugačijih razloga, ali zapravo …/nerazumljivo/… su na istoj strani, a mislim da je prava cijena srazmjernosti biti na pravoj strani za naše građane. …/Upadica:

I nakon njega kolega Mirando. Hvala. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Poštovani kolega Čuraj, vi ćete ionako napraviti što vam Vrdoljak kaže, bez obzira što sad izigravali tu za govornicom ono kad dođe nalog iz vašeg vrhovništva stranke od gospodina Vrdoljaka vi ćete napraviti onako kako se on dogovori sa gospodinom Plenkovićem, ali ovo, ovaj scenarij i ovo što se događa zapravo vama ne odgovara iz razloga što je ovo …/nerazumljivo/… preteča velike koalicije, ako se udovolji SDP-ovim zahtjevima, SDP će zajedno sa HDZ-om, a vi im onda ne trebate 2/3 većinom izglasati ovaj zakon. Dakle, nemojte se truditi, pogledajte samo mobitel je li vas Vrdoljak zvao da vidite što ćete napraviti i to je sve što vi možete i morate napraviti. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem. Pa dobro, svako sudi prema sebi i ja zadržavam to vaše pravo da vi prema sebi sudite i drugima i to više govori o vama nego o meni ili o nama. Hoćemo mi biti potrebni ili ne, ja bi bio najsretniji da nismo ni sada bili, najsretniji, ko da je meni ovo bilo lako, ko da je ovo bilo u interesu stranke, nije, to je svima jasno, ali sada ovdje mi nismo da pozivamo ovdje šta radimo u našem interesu, našim stavovima, u stranačkim kako god, mi ovdje moramo sada više nego ikada raditi u interesu građana. I to je jedini stav s kojega ja ovdje nastupam ne samo sada nego zadnje 3 godine. U interesu građana. Mi danas imamo školu na daljinu zato što smo radili nešto i pripremali slijedeće 2,5 i 3 godine, hvala Bogu, ako je ikad bilo i sumnje malo da smo ovo što smo napravili možda nije dovoljno odvagnuo se načelo razmjernosti sada u ovoj krizi pokazuje da i te kako je. Jel šta bi tek bilo da nismo ovako stabilno dočekali ovu krizu. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** I posljednja replika, kolega Mrsić izvolite. Kolega Čuraj, vi ste dio saborske većine pa ovo ludilo koje je krenulo sa ovim zakonom izgleda da ne staje dalje jer je ministar Aladrović da se donosi zakon kojim će se suspendirati Zakon o radu, a zove se Zakon o uređenju radnih odnosa u okolnostima proglašene epidemije korona virusom. Dakle, ne samo da idemo ka policijskoj državi, nego idemo ka suspenziji kolektivnih ugovora, Zakona o radu, što je jedna demokratska tekovina što bi trebalo održati u vrijeme krize, Danska je to održala jednostavnim dogovorom između sindikata, poslodavaca i vlade. I umjesto da se dogovaramo u tripartitnom dijalogu, Vlada očito poseže sa zakonom koji će doći pred nas. Vi kao vladajuća većina da li se vi kao stranka slažete sa tim načinom da se zakonom zadire u radnička prava, umjesto da se u ovoj krizi dogovara sa svima. Stjepan (HNS)** Zahvaljujem. Nisam upoznat s predmetnim zakonom, ako je onaj koji omogućava da naši službenici javni rade od kuće onda ga podržavam. Zakon se može samo mijenjati zakonom, ne dogovorom, ne stiskom ruke, nego zakonom koji mora proći ovdje. Sad ja ne znam što je točno taj predmetni zakon ideja koja je na cilju, a koja je kažem sa ciljem da omogući se zakonski da ljudi mogu od kuće raditi svoj posao onda naravno da ćemo ga podržat, vjerujem da ćemo ga svi podržati. Ako zadiru u određena prava na koji način ono što bi kolegici, što su rekli da svi maltene javni službenici ostanu bez plaća ili na minimalac, ja mislim da to nije dobro jel puno tih ljudi radi itekako bitan i kvalitetan posao. Zahvaljujem. **Hajdaš Dončić, isprika mislio sam da ste završili, pardon. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom, sljedeći je kolega Miro Totgergeli, ali samo jedna intervencija prije. Izvolite kolega, pojedinačna rasprava, kolega Miro Totgergeli. Hvala potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Pa možda prvo reći kako je uopće došlo do ovog zakona, dakle svi mi koji smo pratili, a i svi vi kolege ste to sigurno pratili pressice Nacionalnog stožera civilne zaštite praktički nije bilo prošli tjedan pressice na kojoj netko od novinara nije stožer pitao na koji način mislite osigurat da oni kojima je propisana samoizolacija koji trebaju ostati kod svoje kuće, na koji način mislite odradit kontrolu da oni stvarno jesu kod kuće i da oni koji su neodgovorni i ne primjenjuju tu samoizolaciju da ih se na neki način detektira, a onda tek nakon toga da dođemo do one faze da se pišu i kazne koje novčano gledano nisu male. Ima nekoliko koraka tih kazni, a čuli smo ovdje neke kolege da bi htjeli da te ljude koje se uhvati da krše samoizolaciju da bi ih trebalo odmah strpati u zatvor. E sada kada sve to slušam onda ne znam šta je veća diktatura, dal je diktatura ih odmah trpat u zatvor ili je diktatura ako provedemo ovaj zakon i na neki tehnički način pokušamo doć do podataka tko se pridržava te samoizolacije, a ko ne. Dakle, ovaj prijedlog zakona je došao praktički jer su to građani gotovo tražili, tražili su način da stožeri civilne zaštite od onih nacionalnog, županijskih, gradskih i općinskih da dođu u situaciju da mogu provjeriti tko se te samoizolacije pridržava, a tko ne. Građani su to praktički tražili. Ako malo bolje pročitamo ovaj prijedlog zakona koji ustvari samo dopuna Zakona o elektroničkim komunikacijama i ako ga ne promatramo kao zakon koji je sam za sebe i ne gledamo nikakvo drugo zakonodavstvo koje imamo okolo, onda će tu biti nekih nejasnoća. Međutim, ako ove izmjene primijenimo sa svim ostalim zakonima onda je potpuno jasno da se upravo ove izmjene zakona odnose odnose na ovu sad situaciju, na situaciju dok je pandemija, epidemija od ministra zdravstva proglašena jedino i samo tad i isto tako da bilo kakva zloupotreba podataka ne dolazi u obzir jer se drugim zakonskim rješenjima na koje se ovdje i poziva ustvari to sprečava. Ne trebamo promatrat ovu izmjenu kao sve mora pisati u ovom članku zakona, piše i u nekim drugim zakonima koji dalje vrijede i važe. Ovdje samo uvodimo mogućnost da u ovakvim teškim okolnostima koje trenutno jesu provedemo mjere koje će doprinijeti da stožeri civilne zaštite mogu provest mjeru samoizolacije kod onih koji trebaju u toj samoizolaciji biti. I ja sam 100% uvjeren da velika većina građana upravo to i očekuje. To su i mediji praktički postavljali to pitanje iz dana u dan Stožeru civilne zaštite i kada pogledate kada je ovaj prijedlog napisan, pa upravo je napisan u to vrijeme kada se na pressicama stožera stalno upravo to pitalo. Dakle prošli tjedan, prošli četvrtak, a danas raspravljamo jer prošli tjedan o tome nismo mogli raspravit. I zato se nikako ne mogu složit da u Hrvatskoj državi u našoj demokraciji u sustavu koji smo izgradili u ovih 30 godina da bilo koji članak ovog ovog zakona bi mogao biti početak bilo kakve diktature. I siguran sam da to ni vi ne mislite, većina vas danas, pa čak ću reći svi smo mi na istoj strani u ovom trenutku i u ovom vremenu koje nas je snašlo možda malo drukčije promišljamo, možda pojedinci malo to koriste za svoju samopromociju, ali na kraju ćemo se svest na to da moramo naći načina ako je ovo najjednostavniji i najlakši način da sad iskontroliramo koliko nam ljudi je u samoizolaciji, a koji to krše i da na njih možemo primijeniti kaznene odredbe koje su propisane i koje inspektorat i radi

Kolega, naravno da smo svi u istom problemu i da bi svi željeli najbolje mjere po pitanju borbe sa ovim korona virusom. vi tvrdite da je ova mjera odlična, da je ona ono što građani traže, stožeri civilne zaštite, volonteri, građani, međutim građanima treba pojasniti da je ova mjera suluda. Imamo pravo na mišljenje, nije to populizam. Pa opet ponavljam, ako ja ostavim mobitel ovdje i odem sada na Markov trg gdje sam ja po GPS-u i po vašim mjerama, gdje u tom trenutku? Znači ovo je suludo. Uostalom, sloboda nema cijene, a mjere moramo donijet da ljudi koji su u samoizolaciji ostanu u samoizolaciji, najoštrije mjere, a ne sulude mjere, diktatorske mjere. To nije dobro zbog slobode. Hvala. **Hajdaš Dakle, ne treba zbog jednog primjera, to je kao ono zbog jedne šnicle treba cijelu kravu, tako i ovdje zbog jednog primjera mogućnosti da neko ostavi mobitel i ode ne treba reć da ovaj prijedlog zakona nije koristan i nije dobar i da već jedan dobar dio to ni neće radit kada čuju da i takav zakonski prijedlog predlažemo. S druge strane, svi ti koji su u samoizolaciji, ako ga neko nazove on se mora i javiti na poziv i na taj način već vidiš dal on je s mobitelom ili nije. Ali to su sada stvari koje stožeri civilne zaštite moraju provoditi. Oni se nalaze u vrlo teškoj situaciji da sad ni nemaju pravog načina kako da kontroliraju one koji trebaju biti u samoizolaciji. Mislim imali smo situaciju s ljekarnama, čim se je pojavio problem da je 5,6,10 zatečenih u ljekarni donijela se odredba i stvar se odmah Nastavit ćete, hvala. Sljedeći je kolega Mrsić, nakon njega kolega Plazonić. Izvolite kolega Mrsiću. **Mrsić, Mirando (Demokrati)** Pa kolega Totgergeli vi očito morate to branit ili ne razumijete ili ne želite razumjeti poruke koje mi šaljemo odavde. Zakon je prvo neprovediv i nepotreban, on je bio potreban prije tri tjedna kada smo imali situaciju gdje nam virus nije bio u populaciji i uostalom te podatke neće Krizni stožer ili civilna zaštita nego će raditi policija. Pa to je svima jasno kuda ovo ide. I cijelo vrijeme upozoravamo da je to bespotrebno, neprovedivo i da nam u ovom trenutku to ne treba i nikako da to vladajući shvaćaju. Očito da shvaćaju jer žele da ovaj zakon se donese sa dvotrećinskom većinom, a neće se ni donijeti ako se ne naprave određene promjene unutra, ali svi smatramo da je potpuno bespotreban. Nema ograničenja, koliko traje, ne obavještavaju se ljudi da su na mjerama i to je uvod u diktatorsku državu i … demokratskih prava. **Hajdaš Dončić, Tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite provest će ove mjere, samo jedino dok ima potrebe za njima. Kako je sve veći broj kako je sve veći broj ljudi u izolaciji, ja upravo mislim da nam je neko rješenje, a sad imamo prijedlog ovog rješenja i ljudi iz ministarstva tvrde da to mogu provesti, da nam je neko rješenje potrebno što će biti još više ljudi mislim da će nam biti još više rješenja potrebno. ovdje je u više navrata rečeno kako su izmjene i dopune ovog zakona uvod u prisluškivanje naših građana. Molim vas pojasnite ovu situaciju ili se ovdje radi zapravo jasno definirano

Hvala. Kolega Zekanović, nakon njega kolega Pernar. Prvo poštovani kolega moram reći da Hrvatska ima jednu veliku sreću što nije bila prva na udaru korona virusa u Europi nego je to bila Italija, Italija je to topovsko meso, ovo je jako bitno napomenuti i napominjat ću to stalno. Nadalje, jako bitna stvar je vi ste rekli da kazna zatvora, replicirali ste na ono moje da je to nešto suludo. A kako biste vi kaznili one koje biste ustanovili uz pomoć mobitela da se kreću okolo bez kontrole? Ja bi svakoga onoga ko se bavio bio terorizmom zatvorio i ne bi puno razmišljao. Međutim, ono što je bitno ovdje u ovom prijedlogu zakona, a ne znam jeste to vidjeli čl. 104.a kaže da će se u skladu s posebnim propisima definirati ovaj zakon, isto kao i po pitanju Zakona o civilnoj zaštiti gdje smo dali bjanko podršku vašoj Vladi, vladi Andreja Plenkovića i ne znamo što nas čeka. Ja ne vjerujem Vladi Andreja Plenkovića, ne vjerujem zamjeniku Vlade gospodinu Božinoviću i ne želim ovaj zakon. **Hajdaš Dončić, Siniša Pa ja ću se osvrnut na ono što ste vi već danas rekli, a to je da ste vi pod kontrolom onoga gore. Ja se isto slažem da sam isto pod kontrolom onoga gore i mislim da onaj gore sada kontrolira i vas i mene na koji način i što radimo. Hvala. Sljedeći je kolega Pernar, nakon njega kolegica Pusić i onda kolega Hrelja i onda to je to što se tiče vaših replika. Ivan (SIP)** Hvala. Uvaženi zastupniče, rekli ste da u ovoj krizi se nalazimo na svi na istoj strani ovdje, međutim ja mogu reći da se ja ne nalazim na strani HDZ-a jer smatram da se ne može bez sudskog naloga neselektivno sve građane naše zemlje prisluškivati. Također vi tvrdite da građani traže i žele vaše mjere, međutim iz interakcija sa građanima koje imam nisam stekao taj dojam. Hvala. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Kolega Pernar, vi ste uvijek posebni pa tako i u ovoj situaciji. A interakcije sa građanima, vjerojatno sa većim postotkom građana onda ja imam interakciju nego vi očigledno. **Hajdaš Dončić, Dakle, kolega ne razumijem što znači da su građani tražili ovu vrstu nadzora veliko brata. Građani nisu tražili ništa de facto nego su novinari na press konferencijama pitali kako će se kontrolirati ljudi koji su u izolaciji, da ne bi to miješali sa samoizolacijom, oni se ne kontroliraju, dakle ljudi koji su u izolaciji. Ti ljudi koji su u izolaciji su se do sada kontrolirali i policija je dolazila na njihova vrata, sasvim dobro su se kontrolirali i znam iz iskustva mojih prijatelja koji su mi to direktno rekli kad su bili u takvoj situaciji. Što se ovakvih i skupljanja ovakvih podataka tiče, pa vi iz HDZ-a bi trebali bit najviše protiv toga. Pola vašeg vodstva, njihove SMS poruke su bile po svim medijima,

Ja razumijem da postoji bojazan. Međutim, zašto uvijek prvo sve gledamo da će svi, baš svi sve iskoristit za nešto što je negativno, za nešto što je zlodjelo za neku krivu radnju. Dakle, ovdje sad te podatke u gotovo 100%-tnom iznosu treba koristit za ono šta nam treba i nakon toga dobro provest ostale mjere koje su propisane šta sa tim podacima nakon što to prođe. Ne treba sve odma samo gledat šta će bit negativno, treba nešto gledati i pozitivno. A što se tiče građana, ja vas uvjeravam da građani stvarno kako broj ljudi koji su u izolaciji sve više i više raste pitaju se šta ćete poduzet, kako ćete kontrolirat to? Hvala. Može, molim vas samo još zadnja replika, pa onda stanku tražite? Jel dozvoljavate molim vas? Hvala vam lijepo, vrlo ste ljubazni. Izvolite. **Hrelja, Silvano (HSU)** Kolega Totgergeli, građani nisu tražili ovaj zakon, građani su tražili da izvršna vlast, da institucije ove države funkcioniraju i da ih zaštite od onih koji se ne pridržavaju pravila o izolaciji koja im je određena. Dakle, da budemo precizni, to što nama institucije ne rade svoj posao kako treba oduvijek nije razlog da se mijenjaju na ovaj način zakoni i ugrožavaju ljudske slobode. Ako hoćete znat što su građani tražili, građani su tražili sa 50 000 potpisa izmjene i dopune Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, onog zakona koji je HDZ-ova Vlada, vaša Vlada, glatko, glatko odbila i nazvala ga populizmom. Prema tome, nemojte se, nemojte se igrat s time što su građani tražili. Građani obožavaju svoje građanske slobode i ne daju na njih ovako nasrtati na ovaj način. **Hajdaš Dončić, Nalazimo se u posebnom vremenu i vaša tvrdnja da institucije ne rade svoj posao, ja se s tim nikako ne mogu složit. Mislim da u današnje vrijeme, dakle u ovih zadnjih mjesec dana da institucije i ljudi koji u tim institucijama rade stvarno daju svoj maksimum da bi odradili savjesno svoj posao za koji su zaduženi, od inspektora, od policajaca, od ljudi koji su u Stožerima civilne zaštite, od onih koji su njima operativne snage, a to su i vatrogasci i GSS i volonteri u Crvenom križu. Dakle, svi oni maksimalno rade i odrađuju, ali broj ljudi kako nam raste broj zaraženih, kako raste broj onih koji su u izolaciji, ne može se to više pokrit bez pomoći tehnike i zato nam je ovo potrebno. Hvala vam. Molim intervenciju i kolega Panenić traži stanku u ime kluba. Ne, ne, ovdje, ovdje dođite i vi, samo čekajte sekundu. Molim vas, hvala. Promijenila su se pravila. Izvolite, pošto smo pojedinačno ovdje dozvolili onda je fer da stanke dozvolimo. Izvolite. **Panenić, Tomislav (Nezavisni)** Hvala lijepo. U ime Kluba nezavisne liste mladih tražimo stanku jel ovome prijedlogu zakona pristupili smo sa jednim povjerenjem. Međutim, evo ova rasprava ovdje je pokazala

jednog prijedloga doći do vrlo teške situacije gdje međusobne prozivke postaju sve žešće. moram i g. Totgergelija upozorit kad kaže gotovo sve informacije da to zvuči jako loše jel ako sve informacije budu za namjenu, jedno je za sve, ali ako gotovo sve onda znači jedan dio informacija ide i za neke druge namjene, tak da vrlo je zvučalo teško takve riječi i izgovoriti, a evo oko toga bi svakako konzultirali, tako da probamo možda i ovu raspravu malo da dovedemo u okvir koji je primjereniji za ovaj trenutak u kojem se nalazimo. Hvala lijepo. vam. Dajem stanku od 5 minuta. Dakle, nastavljamo u 14,15 sa kolegom Pernarom.

Hvala vam.